MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Zelo sem vesel, da ta razprava teče tako kot teče, da lahko poslanke in poslanci povemo tisto, kar mislimo, pa kljub temu se držimo do neke točke teme, o kateri razpravljamo. Jaz lahko povem na začetku, da amandmaja, kot je predlagan k 2. členu, Levice ne bom podprl. Rad bi tudi povedal tistim, ki imajo zelo veliko skrb o tem, kaj se bo zgodilo po tem mandatu, jim lahko zelo jasno povem, da bo ta vlada svoj mandat nadaljevala tudi naslednja 4 leta. Jaz sem prepričan, da volivke in volivci bodo znali oceniti, kdo je tisti, ki je operativen, in kdo je tisti, ki dela za ljudi, in kdo je tisti, ki dela študije. Potem moram zelo se osredotočiti tudi na neke podrobnosti, ki so bile danes tukaj izrečene in se mi zdijo, da so popolna norost ali pa nesmisel, in nebi smele biti izrečene, še posebej ne izmed kogarkoli, ki sedi v tem parlamentu. Danes je Maša Kociper povedala, iz SAB-a, kjer med drugim se deklarirajo, kako zagovarjajo starostnike, kako zagovarjajo upokojence in tako dalje, je povedala naslednje: vse bomo naredili, da ta zakon ne bo sprejet. Citat. V svojem izvajanju je citirano povedala: vse bomo naredili, da ta zakon ne bo sprejet. To je norost. To je prvoklasna norost, to lahko, to tisti ne more sedeti v tem parlamentu. Potem smo slišali s strani Levice, mislim, da njihovega šefa poslanske, ki je med drugim rekel: v ozadju so še nekateri zakoni, ki čakajo, ko bo ta zakon sprejet, da pridejo v Državni zbor v proceduro - zaradi tega mi tega zakona ne bomo podprli. To je norost. Se pravi, dobre rešitve, ki so na čakanju in ki bodo prišle v Državni zbor, ker gre za ljudi, jih je treba na vsak način preprečiti.

ga je treba nacionalizirati. Blaginja za vse.

Na drugi strani pa govorijo vnukicam, vnukom, njihovim staršem, njihovim starim staršem, ki so s trdim delom, krvavim delom si prislužili eno malo stanovanje, eno hiško, če ne morejo to posesati, ena mamica, ki je stara 80 let v petnajstih minutah, je treba nacionalizirati oziroma jih odvzeti premoženje. Zato opozarjam vnukice, vnuke, starše in stare starše, naj bodo zelo zelo pozorni, ko bodo na naslednjih volitvah dali svoj glas in komu ga bodo dali. Potem je nekdo iz ene stranke povedal, da pač ta Vlada hiti, da ta zakon in parlament, da ker nekje čaka denar v Bruslju, ker sicer če ta zakon ne bo sprejet, tega denarja v Slovenijo ne bo. Se pravi, tisti ki to izreče v tem parlamentu, dela proti slovenskemu narodu, proti slovenskemu ljudstvu, se pravi, vse bo naredil, da denar iz Bruslja ne bo prišel v Slovenijo, ne glede na to, če je to v škodo lastne države. Spet norost od norosti, ki je noben normalni človek ne more razumeti. Sedaj pa, dragi moje kolegice in kolegi, vsi vemo tukaj v parlamentu, da je zakon o dolgotrajni oskrbi nujno potreben. Ospa Alenka Bratušek je tudi rekla, da ta zakon je nujno potreben, ampak nismo za to, da zanj glasujemo. Ja, zdaj pa ne razumem, naj mi povedo v čem je problem. Ali, in to dvoličen je, to ne morem enostavno tega ne morem razumeti. Vsi vemo, da je zakon potreben. Poglejte, vse Vlade doslej so imele priložnost ta zakon prinesti na poslanske klopi, Vlada Janeza Janše, ta koalicija, te stranke, ki sodelujejo, in ki bodo danes ta zakon podprle, v to verjamem, ker je to, gre za ljudi, gre za prihodnost in dolgotrajna oskrba je en ključnih projektov vseh držav praktično na svetu, zaradi staranja prebivalstva. In potem je bilo veliko besed namenjenih temu, da ni zagotovljenega financiranja. Gospa državna sekretarka, nekatere poslanke in poslanci, pa ne bom šel zdaj brati člene tega zakona, so vam povedali zelo jasno, sredstva so zagotovljena do 2025, in seveda, gospa državna sekretarka je danes tudi zelo jasno povedala, da je pač to logično, to je zakon kjer bo pač treba tudi v naprej zagotavljati sredstva. Pač v skladu s potrebami, ki se bodo pokazale, ampak ta zakon je krovni, to je sistemski zakon, ki pokriva izjemno široko in zelo izpostavljeno področje. In hvala bogu, da ga je ta Vlada prinesla na mizo. Hvala bogu. In ta koalicija danes in tudi poslanke in poslance prosim in verjamem v dobro naših državljank in državljanov, da ta zakon sprejmemo. Zakon je možno nadgrajevati, ampak če ti nimaš krovnega zakona, ga je težko spreminjati, težko nadgrajevati in težko na nečem graditi česar ni. Ampak ta zakon je absolutno tisti, ki je nujno potreben za dolgoročno rešitev tega problema, ki se mu reče dolgotrajna oskrba. Sami se zelo dobro spominjate, pa jaz lahko zelo jasno povem, ni skoraj tedna, da me nekdo ne pokliče pa pros, Marjan daj pomagaj mi, da bom lahko prišel ali pa moja mama ali pa moj ata prišla v dom za ostarele.

in potem nekdo reče, da tega ne bo podprl samo, zaradi tega, ker pač po njegovi oceni ta zakon ne sme iti skozi, ker bi mi lahko kakšna sredstva pridobili iz evropskega proračuna in tako dalje in tako dalje, kar sem danes poslušal. Če so pa to ustrezne obrazložitvi in če so ustrezni argumenti zakaj delaš proti lastnemu narodu, potem jaz na koncu resnično ne vem kaj pravzaprav sploh še lahko rečem. Res take poslanke in poslanci v tem parlamentu ne morejo sedati. Na to vprašanje bodo ljudje odgovorili verjemite mi meseca aprila, najverjetneje meseca aprila. Jaz sem zelo ponosen, ker v to verjamem. Ljudi ni možno podcenjevati. Ne glede, če je od zadaj kompletna medijska mašinerija pa še ne vem kaj vse je v ozadju pa poskušajo manipulirati z lažmi, manipulirati pa ne vem s čim ne bodo uspeli. Ljudje bodo Slovenke in Slovenci so dovolj oziroma državljanke in državljani, da ne bom napačno trditev postavil so dovolj sposobni, da se bodo znali pravilno odločiti. Verjemite mi, da tisti, ki nam gre za stvar tisti, ki delamo za stvar, tisti, ki delamo za ljudi ta vlada Janeza Janše in ta koalicija dela za ljudi. S tem, ko sprejemamo tako pomembne rešitve kot so med drugim tudi ta zelo zelo ali pa ena najpomembnejših stvari v prihodnosti dolgotrajno oskrbo. Za konec, drage kolegice in kolegi, bom samo še prebral tistih 10 točk, 10 točk, ki so rdeča nit skozi ta zakona. Še enkrat, da boste razumeli kaj ta zakon rešuje. In sicer, cilji in načela zakona. Natančna opredelitev definicije dolgotrajne oskrbe, poenotenje zakonskih podlag, ki urejajo pravice na področju dolgotrajne oskrbe, definiranje vsebine in obseg pravic ter nabor storitev dolgotrajne oskrbe, vzpostavitev enotnega ocenjevalnega mehanizma za vstop v sistem dolgotrajne oskrbe, oblikovanje celovitega univerzalno dostopnega, geografsko in finančno vzdržnega ter dosegljivega sistema dolgotrajne oskrbe upravičencu, ki to želi omogočiti, da bo ustrezni pomoči čim dlje ostane v domačem okolju in sedma točka v središču sistema dolgotrajne oskrbe postaviti posameznika, ki v okviru svoje pravice izbere način opravljanja dolgotrajne oskrbe. Obvladovanje naraščajočega zasebnega financiranja posamezniku, ki povečuje v tveganju revščine in predvsem starejše populacije, izboljšanje načrtovanja, upravljanja in zagotavljanja kakovosti, varnosti učinkovitosti upravljanja dolgotrajne oskrbe kot javne službe, vzpostavitev učinkovitega javnega nadzora na področju upravljanja dolgotrajne oskrbe. To so rdeča nit Zakona o dolgotrajni oskrbi. Če lahko temu kdo nasprotuje, potem mora biti z njim nekaj zelo zelo narobe. Jaz bom z veseljem ta zakon podprl.

namreč krši odlok Vlade Republike Slovenije o tem katera maska je pravilna. Sedaj je poslanec seveda zapustil prostor in bo veselo nosil napačno masko še naprej. Druga stvar. Prej nas je kolega Tanko ves čas zaustavljal, ker da bojda razpravljamo striktno o amandmajih. Tukaj smo poslušali pred volilni spot poslanca Pojbiča. Mislim, da si zasluži krepek opomin. Tretja stvar. Poslanec Pojbič razkazuje boj da tvit poslanca Kordiša s tem, da poslanec Kordiš sploh nima Twitter profila, ampak očitno gre za lažni Twitter profil vem kdo producira lažne Twitter profile razne koprive in tako naprej in potem fejkajo profile pišejo take stvari in s tem potem populistično nabijajo na sejah. Prosim, da tudi to opomnite poslanca Pojbiča, da naj ne razkazuje lažnih tvitov, ki jih producira TINA HEFERLE: Hvala lepa, gospa poslanka. Prvi vaš predlog se strinjam tudi jaz sem opazila, da ima kolega Pojbič napačno masko, ampak s te pozicije, kjer sem

tudi jaz nisem vedela, da kolega Kordiš nima Twitter profila, ker ga tudi jaz sama ne uporabljam in ne berem, ampak vsebinsko se ne bom opredeljevala do razprave kolega Pojbiča, je pa res, da je bila pač tudi njegova razprava, tako kot razprava še kakšnega kolega danes, zelo široka, malce širša, in je pač uporabljal nek svojstven način, v katerega pač namenoma nisem posegala, ker tudi prej nisem posegala in se mi ne zdi korektno. Toliko vam v odgovor. Še kaj? Kolega Kordiš, postopkovni predlog, izvolite. na katerem se meni pripisuje grožnja z nacionalizacijo stanovanj, kjer se govori o sesanju v 15 minutah in ne vem kaj še vse. Jaz sam ne uporabljam Twitterja kot socialnega omrežja, niti ga nikoli nisem, in ta Twitter je čista izmišljotina, ta tvit je čista izmišljotina in ponarejen. Kdo v tej državi ustvarja lažne Twitter profile, pa tako vemo, spomnimo se na aferico Kopriva in še kakšno drugo strategijo iz kleti Trstenjakove, tako imenovane, ustvarjanja spletnih odmevnih komor. Zakaj sem se pa prijavil k proceduralni intervenciji, pa je naslednje. Kar sem ravnokar povedal, torej da ne uporabljam Twitter profila, da je tisti tvit o stanovanjih, sesalcih in nacionalizaciji čista izmišljotina, sem poslancu Pojbiču enkrat že predal in mu že povedal, ni bila današnja seja prva, na kateri je opletal z A3 transparenti s tem ponarejenim tvitom, pa se vendarle poslanec Pojbič kljub temu ne zaustavlja. Še naprej diskreditira, podtika, me žali, počne vse, da bi moje ime povlekel čez blato. In seveda pričakujem opravičilo, ker očigledno to počne zavestno in počne namerno, kot rečeno, z namenom diskreditacije. Pričakujem opravičilo, napovedujem pa tudi, da v kolikor se to ne zgodi, bomo v Levici razmislili o civilni tožbi zoper poslanca Pojbiča. hvala lepa. Naj še vam odgovorim. Opravičilo ni institut Poslovnika, tako da praktično to ni

Glede tistih navedb, ki jih je imel v svoji razpravi, pa naj samo še odgovorim kolegici Sukič, ker je prej predlagala še izrek opomina zaradi pač njene presoje, da je poslanec navajal neresnice. Za kršitev, za izrek opomina je, se pravi, opomin se lahko izreče, če gre za kršitev reda na seji Državnega zbora, in ocenjujem, da pač kolega Pojbič je čisto korektno razpravljal in ni kršil nobenega reda in zato tudi ne bo dobil nobenega opomina. Zdaj pa smo izčrpali postopkovne predloge. Sprašujem, če želi še kdo razpravljati. Samo, vidim roko kolega Horvata. Gospod Jožef Horvat, izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Najlepša hvala, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovana gospa država sekretarka, gospa Forte, državni sekretar, gospod Uršič, drage kolegice in kolegi. Moja razprava bo morda nekoliko v nekem vzdušju, ki sem ga preživljal, sem pač imel ta privilegij, v ponedeljek in torek, ob priliki obiska Vlade v statistični regiji Pomurje, kjer sem obiskal tudi dva izjemno pomembna domova starejših občanov. To je bil privilegij, ko sem se spet lahko z nekoliko večjim številom teh občanov srečeval, veliko jih poznam, in takšna srečanja so nepozabna in so neizmerne vrednosti. v bistvu je ta zakon prvenstveno namenjen njim. Seveda ne samo starejšim, ne samo starim, ampak tistim, ki so pač dolgotrajne oskrbe potrebni.

Jaz sem lahko samo hvaležen za vse delo in trud, ki so ga deležniki v poskuse ureditve tega področja vložili v zadnjih desetletji, menda kar dve desetletji. In vse to delo, ta trud, vse to je pomembno prispevalo k vsebini predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. V tem zakonu predlagamo, kar je ključno, osem točk. Upravičenci s primerljivimi potrebami naj prosto dostopajo do primerljivih pravic. Drugič, upravičenci naj izbirajo med različnimi pravicami in oblikami storitev in okolju, kjer jih želijo koristiti. Tretjič, upravičenci naj dostopajo do novih storitev, tudi storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti in to tudi na njihovem domu. Četrtič, sofinanciranje storitev E-oskrbe. Petič, zboljšamo status današnjih družinskih pomočnikov. Šestič, sistemsko ureditev izboljšanje pogojev dela in usposabljanje zaposlenih na področju dolgotrajne oskrbe. Sedmič, učinkovit nadzor na kakovostjo ter varnostjo storitev, ki jih uporabniki prejemajo. In osmič, višja transparentnost porabe javnih virov. To je osem točk, ki so ključne v rešitvah, ki jih prinaša ta zakon. Vse mogoče opazke, ki smo jih poslušali, ne bom temu posvečal prav nobene pozornosti. Stvar olike posameznika je kakšen besednjak uporablja. Vsak je tudi gospodar svoje besede. Jaz seveda lahko trdim, da ta zakon ni idealen, ker noben zakon ni idealen. Dokler pa zakona nimamo sprejetega v državnem zboru pa ga ne moramo popravljati oziroma optimirati. Državna sekretarka je na začetku zelo dobro povedala. To je izjemno dinamičen zakon. Mi ne vemo danes kaj bo čez dve leti, čez tri leta, čez pet let, spet kakšne nove epidemije, bog ne daj in tako dalje. Ampak mi, zakonodajna veja oblasti, izvršilna veja oblasti, pa moramo biti tisti, ki se bomo znali prilagajati in da bomo poskrbeli za dostojanstvo človeka, kar je eden ključnih stebrov našega splošnega programa Nove Slovenije. Tukaj gre za dostojanstvo človeka in za pravzaprav skorajda lahko rečem nič drugega. Financiranje. Seveda vsaka stvar se mora financirati, vsaka storitev. Dolgotrajna oskrba je izjemno pomembna. Ampak sedaj bomo mi šli razlagati starejšim uporabnikom teh storitev in tako dalje iz katerih postavk bomo jemali in tako naprej. hvala bogu, kljub temu, da smo še vedno v epidemiji, da virus še vedno izjemno močno vpliva na slovensko gospodarstvo, na slovensko družbo, na naša življenja. Kljub temu lahko ugotavljamo glede ekonomskih kazalnikov in lahko zaključim in rečem, Slovenija je dovolj bogata, hvala bodu, dovolj bogata, da se ne smemo spraševati in reči, joj, koliko bo pa to stalo. To so naši ljudje in država, demokratična država v osrčju Evrope mora poskrbeti za svoje ljudi. In vesel sem, da se je prav v tej vladi oblikovala ena politična volja, ki je privedla do rezultatov, ki se jim reče zadostna ali pa izjemno visoka finančna sredstva zato, da se izboljša standard naših starejših državljank in državljanov. Ne mislim tukaj sedaj samo na gradnjo domov, ker morda že nekateri to težko poslušate.

Danes ta standard je hvala bogu bistveno višji, in zato se vlaga ogromno sredstev prav iz naslova React EU, da bomo bivanjske razmere uredili recimo po konceptu neke gospodinjske skupnosti. Največ dva v sobo. In tako dalje. In vesel sem, da zmoremo, tako Evropa kot Slovenija, najti dovolj finančnih sredstev, da to tudi realiziramo. In izjemno veselje sem videl na obrazih ljudi, ko smo jim ta dva dni to tudi razlagali in pripovedovali. res je, da je Slovenija tovrstni zakon pripravljala že od leta 2002, saj nas je na nujnost učinkovitejše ureditve opozarjala tako strokovna kot laična javnost. Torej, strokovna in laična javnost nas opozarja, da je potrebno to področje urediti že skorajda dve desetletji. In navsezadnje pa nas je na potrebo krovnega zakona opozorila zelo glasno epidemija nalezljive bolezni covid-19. In naša skupna želja je, da z Zakonom o dolgotrajni oskrbi ustvarimo pogoje, da bo dolgotrajna oskrba dostopna, dosegljiva, kakovostna in varna in da v obdobjih življenja, ko postanemo odvisni od pomoči druge osebe, nihče ne bo ostal prezrt, kot je to povedal že večkrat minister gospod Poklukar. Dolgotrajna oskrba ni namenjena zgolj starejšim, kot se morda napačno včasih razlaga, saj potreba po storitvah dolgotrajne oskrbe narašča. In vse te različne potrebe je izjemno težko vključiti v zakon, pa ta naj bi bil idealen. Preprosto ni mogoče. Tu je toliko deležnikov, toliko želja, toliko potreb, da je preprosto zelo težko narediti idealen zakon, zato jaz vztrajam pri tem, da to mora biti izjemno dinamičen zakon, ki mu mora vsakokratna zakonodajna veja oblasti namenjati dovolj pozornosti in ga sproti dejansko tudi optimirati. Kar zadeva amandma k drugemu členu, smo že povedali, naše podpore ne more dobiti, bomo pa podprli seveda vse koalicijske in samo koalicijske amandmaje, ki smo jih sopodpisali. Hvala lepa, gospa podpredsednica. PODPREDSEDNICA TINA Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo … Želite, gospa državna sekretarka? Pri tem členu, prvem. To bomo pa še prešli. Zdaj imamo najprej še obravnavo vseh ostalih amandmajev. Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem in prehajamo na tretji člen. V razpravo dajem torej 3. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC in amandma poslanske skupine Levica. Ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 5. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Ni želje po razpravi, zaključujem. razpravo dajem 7. člen ter amandma poslanskih skupin SD in SAB in amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Besedo želi mag. Dejan Židan. Izvolite. Hvala, gospa podpredsednica. Tukaj se govori, kako upoštevati javno mrežo pri dolgotrajni oskrbi. Naš predlog, torej Socialnih demokratov in SAB-a, je, da se upošteva kot merilo tudi invalidnih oseb.

Ni želje po razpravi, zaključujem. V razpravo dajem 7. člen ter amandma poslanskih skupin SD in SAB in amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC.

K 20., 23., 26., 27., 28., 29., 30., 32. in 33. členu so vloženi amandmaji poslanske skupine Levica in so vsebinsko povezani, prav tako sta vsebinsko povezana amandmaja poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 26. in 29. členu, zato bomo o vseh razpravljali skupaj. Želi kdo razpravljati?

Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 88. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 90. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC.

V razpravo dajem amandma Poslanske skupine LMŠ k 127. in 131. členu, ki sta vsebinsko povezana z amandmajema istega predlagatelja k 154. členu, zato bomo o teh amandmajih razpravljali skupaj. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 128. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 146. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 150. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 146. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC. Zaključujem Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 143. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC. Zaključujem razpravo. Amandmaja poslanskih skupin SAB in SD k 136. in 157. členu sta vsebinsko povezana, zato bomo o vseh amandmajih k tema členoma

Hvala, gospa podpredsednica. Tudi na podlagi nevladnih organizacij upoštevamo njihov argument, da je dodatek za postrežbo, pomoč in postrežbo ni socialni transfer, ampak je pravica iz zavarovanja, torej pravica iz ZPIZ-2 in zato iz tega ne moremo narediti socialne pravice. In zato predlagamo, da se v bistvu člen črta in sedanja ureditev v ZPIZ ostane. Pri 153. členu pa sledimo stališču društva Vesele nogice, oni imajo izkušnjo, kako naj v bistvu družinski pomočnik deluje. In smo pač sledili njihovemu stališču. Hvala. Hvala lepa. S tem zaključujem razpravo. V razpravo dajem 140. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 141. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 143. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 146. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 150. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem zadnji amandma, torej 151. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC. In ob tem, državna sekretarka, ste že prej želela besedo. Zdaj je zadnja priložnost. Ja, izvolite. ALENKA FORTE: Hvala lepa za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci. Pred vami je Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Zakon prinaša odgovore na izzive, s katerimi se kot družba soočamo v okviru obstoječih ureditev na področju dolgotrajne oskrbe. Predlog zakona nadgrajuje sistem oskrbe v socialnovarstvenih zavodih in oskrbe na domu. Gre za sistemski zakon, ki bo v Republiki Sloveniji uredil področje dolgotrajne oskrbe z zagotavljanjem pogojev za dostopno, kakovostno in varno oskrbo, ki bo osebam s primerljivimi potrebami omogočil primerljive pravice za zavarovance nad starostjo 18 let ne glede na to, kje v Republiki Sloveniji živijo. Zakon o dolgotrajni oskrbi predstavlja nov steber socialne varnosti. Zakon v središče postavlja posameznika, ki se odloča o načinu uveljavljanja pravic iz Zakona o dolgotrajni oskrbi. Poudarek v zakonu je približati storitve posamezniku na njegov dom, tako da bodo upravičenci lahko čim dlje ostali v svojem domačem okolju. Zakon opredeljuje mrežo, država in lokalne skupnosti jo skupaj razvijata in izgrajujeta. Zakon omogoča formalno oskrbo v inštituciji, na domu, uvaja nov inštitut oskrbovalca družinskega člana ter možnost, da se upravičenec odloči za denarni prejemek. Na novo uvaja storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti in sofinanciranje e-oskrbe. Na podlagi zakona se finančno razbremeni občine, upravičence in njihove sorodnike. Zakon jasno definira pravice, nabor storitev pa se bo prilagajal individualnim potrebam posameznika. Z novo ureditvijo bodo storitve dostopne zavezancem v inštitucijah, kot že sedaj, in na domu, kjer imamo danes velik manko in neenakost. Pravice po tem zakonu se uvajajo postopoma do leta 2024, ko zakon pride popolnoma v veljavo, ko se izvajajo vse oblike. Zato je predlagano financiranje ustrezno. Državo obvezuje, da do konca 2024 pripravi zakon o obveznem zdravstvenem zavarovanju. Pomembna vloga je naložena Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato so roki priprav samega zavoda z amandmaji podaljšani.

preko prevedbenih lestvic do novih pravic po vsem ne birokratsko. Zavarovanci sploh ne bodo opazili, da imajo sedaj pravice urejene po drugem zakonu. Največ pridobijo upravičenci in njihovi svojci, ki danes večinoma ali v celoti nosijo finančno breme, da ne govorimo o oskrbi vseh tistih, ki imajo doma opešane in ostarele in so zavezani opravljati neko službo. Uporabnikom v institucijah ostaja breme stroškov namestitve in prehrane, vsebine in pravice zakona pa se po novem krije po tem zakonu iz javnih virov. Zakon zagotavlja enake pravice tudi zavarovancem, ki so opravičeni do enakih storitev na domu, ki jih imajo, ki so danes nameščeni v domovih in tisti, ki bodo nameščeni doma te pravice se bodo izenačile. Vsem zavarovancem pa ostajajo pravice zdravstvenih storilcev, ki so pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kot družba smo odgovorni vzpostaviti sistem, ki bo pravičen, solidaren, kakovosten in bo naslavljal vse, ki so po tem zakonu pomoči potrebni in do nje opravičeni. Le, ko bo zakon sprejet ga lahko pričnemo izvajati. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu z časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj to je 15 minut po prekinjeni 4. točki dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, mag. Peter Geršek, državni sekretar. Izvolite, imate besedo. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami je Predlog zakona o spremembah Zakona o državni upravi od sedaj naprej ga bom poimenoval ZDU-1m, ki v osnovi prinaša dve spremembi področje verske svobode, kjer se predlaga prenos iz Ministrstva za kulturo v Službo Vlade Republike Slovenije pristojno za verske skupnosti ter področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij, kjer se predlaga prenos iz Ministrstva za javno upravo na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Dovolite, da najprej predstavim področje verske svobode. Predlog ZDU-1m določa, da se področje verske svobode, zaradi zagotavljanja večje stopnje samostojnosti pri opravljanju nalog ter zaradi same narave nalog s področja verske svobode kot ene temeljnih za Ustavo zagotovljenih človekovih pravic, da se le to prinese iz Ministrstva za kulturo v Službo Vlade Republike Slovenije pristojno za verske skupnosti. Urejen je prevzem dokumentacije skupaj s sorazmernim delom sredstvom, ki je za ta namen zagotovljen v veljavnem finančnem načrtu Ministrstva za kulturo. Dodatnih finančnih posledic za sprejeta proračuna v 22 in 23 letu ne bo, saj saj se prenašajo že obstoječe in financirane naloge na področju verske svobode, medtem ko se skladno z dogovorom kadri ne prenašajo. Pripravil se bo Akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, Ministrstva pristojnega za kulturo in Kabineta predsednika Vlade. Vlada Republike Slovenije sprejme ta Akt o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije pristojne za verske skupnosti v 15 dneh po uveljavitvi zakona. Sedaj pa dovolite, da vam še predstavim področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij. Predlog ZDU-1m določa tudi, da se to področje prenese iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Zaradi predlagane spremembe bo izvajanje nalog na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe manj razpršeno in s tem učinkovitejše. Področje informacijske družbe in elektronske komunikacije zavzema pomembno mesto v razvoju države, ker gre za področje, ki je vsebinsko izrazito horizontalne narave je, zaradi učinkovitega 82. TRAK: (SB) - 17.45 (nadaljevanje) izvajanja nalog primerneje, da se le-te izvajajo v okviru samostojne službe, ki je uvrščena neposredno pod vlado. Republika Slovenija ima namen na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe v tem desetletju postati eno eno od digitalno najbolj razvitih držav v Evropski uniji ter ima tudi ambicije prevzeti vidnejšo vlogo v mednarodnem okolju, zato je združitev teh nalog za doseganje učinkovitega delovanja v službi za digitalno transformacijo nujna. V skladu s prehodnimi določbami naloge na področju informacijske družbe in elektronske komunikacije prevzame tako Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Urejen je prevzem javnih uslužbencev, opreme in dokumentacije skupaj s sorazmernim delom sredstev, ki je zagotovljen v veljavnem finančnem načrtu Ministrstva za javno upravo. Akt o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo se s spremenjenimi določbami zakonov uskladi v 15-ih letih po uveljavitvi ZDU1M(?). Glede finančnih posledic za sprejetje proračuna 2021 in 2023 ne bo, prenašajo se že obstoječe in financirane naloge iz Ministrstva za javno upravo na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Slednja tako pomeni prenos približno 30 javnih uslužbencev približno zato, ker so nekateri še v Bruslju direktorata za informacijsko službo, hkrati že z načrtovanimi sredstvi za same projekte. Zaradi prenosa delovnega področja informacijske družbe in elektronske komunikacije iz Ministrstva za javno upravo na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, se v prehodnih določbah s tem zakonom uskladijo določbe vseh zakonov, ki ureja pristojnost in organe s področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij. Torej, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vlada Republike Slovenije je predlaga, da se predlog ZDU1M obravnava po skrajšanem postopku, predlagana sprememba pomeni manj zahtevno spremembo zakona, gre za prenos področja, kot sem omenil, verske svobode, ter informacijske družbe in elektronskih komunikacij iz pristojnosti obeh ministrstev v vladni službi na 292. dopisni seji 11. novembra je Vlada podala tudi soglasje k predlogom amandmajev k predlogu ZDU1M, ki naslavljajo mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora v delu, ki se tiče organizacije Službe Republike Sloveniji za digitalno preobrazbo, predlog je pa prestal obravnavo na seji matičnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo dne 12. 11., kjer so bili tudi ti amandmaji sprejeti. Hvala lepa. Predlagam, da podprete predlog ZDU1M. Najlepša hvala. PODPREDSEDNICA TINA HEFERELE: Hvala lepa tudi vam. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnavo Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo

letošnjega leta obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi. V imenu predlagatelja je državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo dr. Ignacija / Nerazumljivo/ predstavila spremembe in poudarila, da gre za bolj učinkovito obliko, s katero želi Vlada zagotoviti tudi večjo samostojnost, predvsem na področju verske svobode, zato bi od Ministrstva za kulturo prenesli sedanje pristojnosti, skupaj z vsem kar to oblikuje na posebno vladno službo. Poleg tega je vsebina zakona tudi prenos področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij s pristojnostmi Ministrstva za javno upravo na ustrezno Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Tudi v tem primeru se sledi predvsem cilju, da bi bila bolj učinkovita in bolj samostojna hkrati. Glede na razpravo v krajši razpravi se je postavljalo vprašanje smiselnosti preoblikovanja nekaj mesecev pred volitvami, vendar je potem prevladalo na glasovanju, tako da so bili sprejeti vsi predlagani amandmaji, in sicer poslanskih skupin koalicije SDS, NSi in SMC in nato tudi s končnim glasovanjem vsi členi skupaj s sprejetimi amandmaji, in sicer 10. glasovi za in 4. proti. Glede na sprejete amandmaje je oblikovano ustrezno dopolnjeno besedilo, ki je sestavi del tega poročila in predlagamo, da Državni zbor sprejme. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo gospod Robert Polnar. Predstavil bo stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. ROBERT

Gospe in gospodje! Osnovni smoter noveliranja zakona o državni upravi je prenos delovnih področij digitalizacije in elektronskih komunikacij iz ministrstva za javno upravo na službo Vlade za digitalno preobrazbo. leti si je bilo nemogoče predstavljati razsežnosti in razvoj digitalne tehnologije, tako kot si danes težko zamišljamo, da večina aplikacij, ki jih bomo uporabljali čez deset let, sploh še ni izumljenih. Digitalno poslovanje je postalo način zasebnega in javnega življenja, zajema elektronsko bančništvo, zavarovalništvo, trženje in trgovanje, poučevanje, poslovanje z javnim sektorjem, svetovanje in avkcije na daljavo. Stopnja razvoja digitalnih storitev in njihove uporabe postaja nezgrešljiv element konkurenčnih prednosti posameznih držav v svetovni ekonomiji. V Sloveniji je že pred letom 2000 delovalo samostojno ministrstvo za informacijsko družbo, ki je opravljalo naloge na področjih računalništva, informatike, telekomunikacij, informacijske tehnologije, pošte in razvoja informacijske družbe. Leta 2004 je bilo to ministrstvo ukinjeno. Naloge s področij elektronskih komunikacij, pošte in industrijskih projektov so bile prenesene na Ministrstvo za gospodarstvo. Naloge pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev in usklajevanje dela na področju informacijske družbe pa so bile prenesene na takratno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Kasneje sta bili področji informatizacije in digitalizacije uvrščeni v resor ministrstva za javno upravo. Organiziranje je proces urejanja organizacije, proces njenega delovanja in razmerij med ljudmi. Organiziranje organiziranosti organizacije pa spada med na sploh najzahtevnejše človeške dejavnosti. Dejstvo je, da nobena Vlada ne more ignorirati bliskovitega razvoja digitalizacije in nove organizacijske paradigme. Stvarnost je kompleksna, in jo je mogoče razumeti le s sočasnim upoštevanjem te kompleksnosti predvsem pa nedeterministično. Vlada je organizacijski sistem. Kot vsaka organizacija ima tudi Vlada proste roke pri oblikovanju svoje strukture organiziranosti, ustroja oziroma smotrne razporeditve organizacijskih zmogljivosti po različnih organizacijskih osnovah. Organizacijske zmogljivosti pa predstavljajo vse kadrovske, materialne, finančne in druge razpoložljive vire v organizaciji, ki zagotavljajo uresničevanje organizacijskih ciljev. Procese digitalne preobrazbe Slovenije oblikuje, usmerja in vodi služba Vlade za digitalno preobrazbo. Od letošnjega julija jo vodi minister brez listnice, kar ji daje specifičen pomen. Prav je, da z zakonskimi spremembami preuredimo oziroma dopolnimo njene pristojnosti, pooblastila in odgovornosti, če naj uspešno in učinkovito izvršuje naloge v javno korist. Poslanci Poslanske skupine Desus tako spremembo zakona podpiramo. Nekoliko drugače pa je glede prenosa pristojnosti področja verske svobode z Ministrstva za kulturo v kabinet predsednika Vlade. Utemeljitve za tako odločitev nismo slišali. Pri tem je drugotnega pomena kdaj bo ta odločitev uresničena. Vladne službe so pristojne za organizacijska, strokovna in druga podporna opravila pri delovanju Vlade kamor pa ne moremo uvrstiti področja verske svobode. Ali je teža tega pomisleka večja od teže pomena urejanja področij digitalizacije in elektronskih komunikacij? 18.55 (nadaljevanje) težka dilema. Poslanci Poslanske skupine DESUS imamo glede tega različne poglede in stališča in v skladu s temi svojimi prepričanji bomo tudi glasovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja ima besedo gospa Janja Sluga, predstavila bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. JANJA SLUGA

ne odrekamo legitimne in legalne pravice, da si s spremembami Zakona o državni upravi uredi delovanje izvršilne veje oblasti, ki jo vodi. S prenosom informacijske družbe in elektronskih komunikacij se namreč z Ministrstva za javno upravo na Službo Vlade za digitalno preobrazbo prenaša Direktorat za informacijsko družbo. Kot veste, je na julijski seji Državni zbor imenoval Marka Borisa Adrijančiča za ministra brez resorja. V poslanski skupini tega imenovanja nismo podprli. Pa ne zato, ker bi ocenjevali, da kandidat nebi bil kompetenten za to funkcijo, temveč zato, ker smo takrat ocenjevali, da je šlo v tem primeru za piar zgodbo. Predsednik vlade je po porazu na referendumu o Zakonu o vodah, katastrofalnemu pričetku predsedovanja EU, odločbi Ustavnega sodišča in na njej temelječi noveli Zakona o nalezljivih boleznih, ki so jo poslanci koalicije zavrnili sami, in še bi lahko naštevali, potreboval neko dobro, pozitivno politično zgodbo, da se njegova vlada, čeprav reakcionarna oziroma obrnjena v preteklost, prikaže kot progresivna in moderna vlada, ki razume trende prihodnosti in ima nanje pripravljen odgovor. Poleg tega je po naši oceni šlo tudi za politično improvizacijo, saj ne novi minister in ne nova vladna služba nista odločilni pogoj za nadaljnje korake Slovenije pri digitalizaciji, kar je dokazala že Cerarjeva vlada in v tej koaliciji za informacijsko družbo pristojni resorni minister za javno upravo mag. Boštjan Koritnik. Še tri mesece pred imenovanjem novega ministra za digitalizacijo je predsednik vlade ocenjeval, da posebnega vladnega resorja za digitalizacijo sploh ne potrebuje in da zadošča zgolj posvetovalno telo za digitalizacijo. Da ne omenjamo dejstva, da je digitalizacija ena od prioritet načrta za okrevanje in odpornost, za katero so projekte pripravili resorni ministri, ki jih bodo kljub novemu ministru vodili tudi še naprej. Edina posledica imenovanja novega ministra je torej, in to je tudi namen tega zakona, da se področje digitalne in informacijske družbe oziroma Direktorat za informacijsko družbo seli pod okrilje nove vladne službe. In to šele po več kot 4-ih mesecih od imenovanja ministra. Do tega sprejema so pristojnosti tega ministra omejene. Razen nastopanja na različnih seminarjih, konferencah, obiskih in sodelovanju na sejah vlade minister drugega ne more početi – ker za nič drugega nima pristojnosti. Zato smo v Poslanski skupini nepovezanih poslancev in poslanke presenečeni nad dejstvom, da se minister brez resorja, ki šele s tem zakonom dobiva pristojnosti, hvali z najnovejšo uvrstitvijo Slovenije na lestvici indeksa digitalnega gospodarstva in družbe DESI. Slovenija se je namreč v zadnjem letu povzpela s 16. mesta na 13. mesto in se tako prvič prebila nad evropsko povprečje. Za uvrstitev Slovenije na tej lestvici pa novi minister nima prav nobene zasluge. Nekateri bi rekli, da se kiti s tujim perjem. Ministra lahko vidimo na številnih obcestnih jumbo panojih, s katerih volivce nagovarja z reklamnim sloganom ene od političnih strank, ki govori o rezultatih. Rezultatov v omenjeni obliki ta minister sploh ne more pokazati. Najbrž je kdo od vas prebral pronicljivo knjigo novinarja pri britanskem časniku Guardian in pisatelja Francisa Waynea z naslovom Kako so prodajalci megle zavladali svetu.

Vsak drug komentar bi bil odveč. Zato se bomo v Poslanski skupini Nepovezanih poslancev in poslanke pri glasovanju o predlogu tega zakona v celoti vzdržali. Hvala lepa. Stališča Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. Podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! V zadnjem letu in pol, na vsakem koraku poslušamo o digitalizaciji in informacijski družbi. Večino ljudem je to tuje. Vsekakor so na tem področju nujne spremembe, a nikakor ne na vrat na nos. V digitalizacijo in informacijske sisteme, se v zadnjih desetletjih ni veliko vlagalo. Ne vem, zakaj se moramo sedaj, ko imamo bistveno več dela s Covidom, še ukvarjati s prenosom pristojnosti. Ne razumem, zakaj je treba zdaj urejati prenos verske svobode iz Ministrstva za kulturo v Službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za verske skupnosti, zakaj se s predlogom skuša sedaj urejati tudi prenos področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij, iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo, na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Absolutno se strinjam, da so potrebne spremembe na tem področju, a vendar menim, da trenutna pot nikakor ni prava.

Spoštovani! Vsaka Vlada ima brez dvoma vso pravico, da oblikuje službe tako, da bi bile čim bolj učinkovite in da oblikuje vsa področja družbenega življenja, tako, da bi dosegli kar najboljše rezultate in najboljši razvoj. Danes Vlada Republike Slovenije s predlaganim zakonom predlaga dvoje; da se prenese službo za versko svobodo iz sedanje organiziranosti, se pravi, iz Ministrstva za kulturo, na posebno vladno službo, s čimer se ji da večji pomen in tudi večjo samostojnost in po drugi strani, da se ustrezno spremeni tudi organiziranost na področju digitalne preobrazbe, se pravi, da se službo, ki je sedaj znotraj Ministrstva za javno upravo, prenese na posebno službo Vlade, ki je bila že organizirana in ki jo vodi minister brez resorja. S tem se prav tako želi doseči hitrejše in bolj učinkovito delo, ki že daje, tudi v sedanji obliki rezultate, vendar, da se še dodatno pospeši in da se doseže vse tisto, kar si Slovenija brez dvoma zasluži in kar je na tem področju še potrebno storit, zato, da dosežemo tisto mesto v globaliziranem svetu, ki nam zagotovo gre. Iz tega razloga je vsekakor potrebno sprejet predlagane spremembe, ki jih v SDS enotno podpiramo in iz razloga, ker je to kompromis, ki omogoča sprejem celotnega zakona,

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. V LMŠ menimo, da bi se moral Državni zbor ukvarjati z resnejšimi zakonodajnimi predlogi, kot je danes tale. Na mize tako dobivamo lepljenko, lepljenko iz nekih opomnikov in opomnik je bil, nekoč, da bi ta Vlada imela ministra za digitalizacijo. Iz vladne službe za digitalizacijo pa je doslej nastalo bore malo. Vlada je tja postavila ministra, ki je pa sedaj nenadoma ugotovil, da nima ljudi. Pomembno je bilo takrat imenovati ministra in na hiringu smo ga vprašali, ali pozna razliko med vladno službo in ministrstvom, da ne bi preveč obljubljal kaj vse bo naredil. In je rekel da pozna. Je rekel, da bo postavil majhno in agilno ekipo, da se bo naslonil na ekipo strateškega sveta za digitalizacijo, ekipo strokovnjakov in operativcev. Ampak te ekipe sedaj očitno ni, zato bodo v vladi selili javne uslužbence. Sistem organizacije državne uprave pa mimogrede še malo podrli in to ne bo edina stvar, ki jo bo ta vlada skupaj s koalicijo takole po domače podrla. In kaj sedaj še počnete s spreminjanjem zakona? Spet z enim zamahom posegate v več zakonov, tokrat v sedem, kar je verjetno toliko kolikor je bilo zadetkov, ko so v pravno informacijskem sistemu tipkali ključnik Ministrstvo za informacijsko družbo. Predlagana sprememba pomeni prenos področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij iz Ministrstva za javno upravo na novo službo. In bistvo tega je, da predlagan prenos dveh delovnih upravnih področij ministrstev in s tem izvajanja upravnih nalog na teh dveh področjih na vladni službi je vsekakor sporen s pravno sistemskega vidika. Upravne naloge izvajajo ministrstva, vladne službe so pristojne za izvajanje organizacijske, strokovne in druge pomoči pri delovanju vlade in ministrstev. In to trdimo tudi v LMŠ in trdimo, da tako pač ne gre. Da ne bo pomote, prestavljanje javnih uslužbencev samo po sebi niti ni problematično, ampak kaj bo s tem doseženo, če Vlada s predlogom le predstavlja isto skupino ljudi, ki že opravlja naloge digitalne družbe in elektronskih komunikacij k novemu ministru. Torej, je uspel minister v stotih dneh ugotoviti le, da bo izpeljal digitalno preobrazbo tako, da bo on vodil isto skupino ljudi, ki jo je doslej vodil minister Koritnik. Imamo torej dva ministra za digitalizacijo, ampak samo eno ekipo ljudi, ki jo sedaj malo selimo sem ter tja, kar je seveda popolnoma neproduktivno in to par mesecev pred volitvami, je to samo še nov primer birokratske navlake. Tako kot tudi pri prenosu področja verske svobode s pristojnosti Ministrstva za kulturo na vladno službo za verske skupnosti. Vendar je to seveda tudi širše vprašanje, ne samo vprašanje birokratizacije. Vlada je namreč lani ukinila Urad za verske skupnosti. Ukinila je Svet za dialog o verski svobodi. Ustanovila pa Svet za nerešena vprašanja s katoliško cerkvijo. Ali obstajajo nerešena vprašanje tudi v odnosu do drugih verskih skupnosti in kdo jih bo reševal? To ni jasno. V zakonu seveda niti malo pojasnjeno. Namen je torej celotno odločanje o ustavni pravici do religijske svobode prenesti neposredno pod predsednika vlade. In če je podrejanje vseh družbenih sfer osnovno gonilo delovanja te vlade je v tem primeru sedaj to še poseg na polje religije. V LMŠ bomo glasovali proti spremembam zakona. Lep pozdrav vsem skupaj! Socialni demokrati menimo ne le, da je pravica, ampak je dolžnost katerekoli vlade, da se organizira tako,

potem bo malo Vlada prišla k sebi, in potem prodaja, kaj, zgodbo, da bo do volitev nekaj blazno na tem področju naredila. Zadnja dva meseca bo pa itak predvolilni oziroma to zganjate nekako že sedaj. Potem imamo zgodbo, da se neki minister po sto dneh hvali, kako je ogromno naredil, v bistvu je pa malo dojel, da se izrazim na način, da bo tudi sedanji predsednik vlade razumel, da ima nekega štabnega oficirja brez armije. In zdaj bi to nekaj rad malo premetaval, ampak veste, obstajamo stranke in obstajamo ljudje, ki znamo tudi brati metodologije. Socialni demokrati jih znamo. To veliko hvaljenje s tem, kako smo mi zdaj po lestvici skočili, neke digitalne frekvence se bodo podeljevale, kljukica. Telekomunikacijski operaterji delajo na G5, kljukica. Državljanke in državljani si moramo potegniti dol digitalna potrdila, kljukica. Bum, cefizelj, nismo več 16., 13. smo, orgazmirajmo. To je del te zgodbe. In po stotih dneh se potem spomnijo, čakaj, pišuka, če sem jaz minister za nekaj, potem je pa očitno neka zakonodaja, za katero bi moral skrbeti, in kot je rekel nek govorec pred mano, se malo zagugla in ti vrže nekih 7 zadev. To je prvi del. Drugi del zgodbe je, da je očitno področje verskih skupnosti preveč svobodno in mora iti pod urgenco nekoga, ki ga imenujejo maršal Tito, in to je v bistvu na kratko to. In seveda, Socialni demokrati tozadevne burleske

Najlepša hvala. Današnji zakon je dokaz, da se Vlada obnaša, kot da nismo tik pred volitvami in da mora te štiri mesece kar se da dobro izkoristiti za dokončno uničenje vseh demokratičnih in vključujočih orodij. spremembami zakona Vlada dokončno oži vprašanje verske svobode na izključno RKC in se dokončno podreja področju informacijske družbe. Kar se verske svobode tiče, je Vasko Simoniti konec leta 2020 razpustil Urad za verske skupnosti, ki je deloval znotraj Ministrstva za kulturo. Vlada pa je razpustila Svet Vlade za dialog o verski svobodi. Namesto obojega je Vlada ustanovila Svet za nerešena vprašanja z RKC, za katerega nihče ne ve, kaj točno dela. Imeli smo torej strokovni organ, ki se je ukvarjal z dialogom z vsemi verskimi skupnostmi, kar je šlo v nos RKC, ki je bila do dela urada kritična, ker da se je preveč ukvarjal z drugimi, manjšimi verskimi skupnostmi. Janša zdaj ustanavlja vladni urad, ki bo pod pravim političnim vodstvom izpolnjeval izključno ali pretežno želje RKC, ostale verske skupnosti pa bo potisnil v kot. Eklatantno privilegiranje že tako privilegirane RKC, skratka. Ampak, kar je zares hudo, med novimi pristojnostmi na dosegu rok Janeza Janše bo tudi izbris cerkve ali verske skupnosti iz registra in odločanje o registraciji cerkve ali neke verske skupnosti. Ampak, ker bo pogreb trenutne koalicije že 24. aprila, je potrebno pohiteti, in zato bo zakon na hitro sprejet na izredni seji. Kar je pri vsem skupaj najbolj bizarno, pa je amandma, ki ga je za današnjo sejo pripravila koalicija. Vlada si bo pristojnosti prisvojila takoj, organizacijsko pa prenos zamika na leto 2024. Vladna koalicija pri obravnavi tega zakona izigrava prav vsa pravila, ki veljajo v Državnem zboru. Drugi sklop sprememb tega zakona se nanaša na prenos področja informacijske družbe iz Ministrstva za javno upravo na Službo Vlade za digitalno preobrazbo. Julija letos, vsega devet mesecev pred predvidenimi rednimi volitvami, je bil imenovan minister brez listnice za digitalno preobrazbo. 22. julija je Vlada izdala odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije 88. TRAK: (NM) – 18.15 (nadaljevanje) za digitalno preobrazbo, ki tej vladni službi ne daje nobenih izvirnih pooblastil, pač pa svoje naloge opravlja v sodelovanju z ministrstvi, ostale naloge pa so bolj v smeri ozaveščanja, spremljanja, analiziranja, spodbujanja in podobno. Janez Janša pa si bo s pomočjo svoje uslužne koalicije preko Uber ministra zagotovil neposreden vpliv na konkretne upravne določitve na področju informacijske družbe. In na vladno službo ne bodo prenesene le pristojnosti drugih ministrstev, pač pa tudi drugih državnih organov in to na zelo prefinjen način, s prehodnimi določbami. Po novem bo denimo razporeditev radio frekvenčnih pasov in sklepanje pogodb po izgradnji širokopasovnega omrežja pod direktnim vplivom Janeza Janše. Janez Janša je ugrabil državo. Priča smo največji organizirani kraji, ki jih tudi pretekle orožarske afere ne sežejo do kolen. Ob dejstvu, da bo že čez dobre 4 mesece izgubil volitve, hiti pri podreditvi vsega, kar se še da. Časa ni več veliko, zato vse sporne zakone sprejemamo na hitro in mimo vseh ustaljenih pravil. In ne, ne pretiravamo. Če kdo ne verjame nam, naj pogleda mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki opozarja, da si vlada pristojnosti drugih ministrstev in organov uzurpira na protiustaven način. Desus, NSi in SMC pa v strahu za svoje stolčke in privilegije še naprej molčite in brezsramno sodelujete pri tem. V Levici bomo seveda glasovali proti amandmaju koalicije in proti predlogu zakona. Hvala lepa. lepa. Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanskih demokratov bo predstavil Mihael Prevc. Izvolite. Spoštovani gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovana državna sekretarja, spoštovane kolegice in kolegi. Danes obravnavamo novelo Zakona o spremembah Zakona o državni upravi, ki jo je predlagala sedanja Vlada Republike Slovenije. Zakon prinaša 2 poglavitni spremembi, ki bosta omogočili lažje in boljše delovanje državne uprave. Prva sprememba področje verske svobode zaradi zagotavljanja večje stopnje samostojnosti pri opravljanju nalog prenaša iz Ministrstva za kulturo na službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za verske skupnosti. Druga sprememba pa sovpada s prerazporejanjem delovnih procesov, z ustanovitvijo nove Službe Vlade za digitalno preobrazbo, ki jo vodi minister Mark Boris Andrijanič. V Novi Sloveniji podpiramo, da se področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij črta iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo in prenese na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Krščanski demokrati verjamemo, da bomo zaradi te predlagane spremembe izvajanja nalog na tem področju učinkovitejše in bolj transparentno. Področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij zavzema pomembno mesto v razvoju države, ker gre za področje, ki je vsebinsko izrazito horizontalne narave, je zaradi učinkovitega izvajanja nalog primerneje, da se te izvajajo v okviru samostojne službe, ki je uvrščena neposredno pod vlado. Prihodnost Slovenije je tudi v digitalizaciji, zato smo v sedanji koaliciji z veseljem podprli ustanovitev Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, ki je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvah in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. V prehodni določbi odloka je določeno, da Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo do spremembe zakona, ki ureja državno upravo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za javno upravo, med drugim opravlja tudi naloge, ki se prepletajo s področjem informacijske družbe in elektronskih komunikacij. Naravno sosledje, ki sledi, je, da z uveljavitvijo predlagane spremembe zakona naloge na področju informacijske družbe in elektronskih komunikacij prevzema Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Navedena rešitev je predlagana s ciljem pospeševanja digitalnega razvoja na vseh področjih. Omogočila bo učinkovitejše in bolj pregledno izvajanje nalog na tem področju in s tem boljšo operativnost in uspešnejše izvajanje nalog vlade. Minister za digitalno preobrazbo je prepričan,

od ustanovitve Službe Vlade za digitalno preobrazbo katere cilje je, da se Slovenija do konca desetletja prebije med prvih 5 najbolj digitalno napredenih držav v Evropski uniji. Krščanski demokrati verjamemo, da je ta ambiciozen cilj uresničljiv. Na to kaže tudi najnovejša uvrstitev Slovenije na lestvici indeksa digitalnega gospodarstva in družbe DESI. Slovenija se je v zadnjem letu povzpela iz 16 mesta na 13 mesto in se tako prvi v svoji zgodovini prebila na evropsko povprečje držav članic. Poslanska skupina Nova Slovenija-krščanski demokrati bomo soglasno podprli Predlog zakona o spremembah Zakona o državni upravi in amandmaje koalicije. Ministru Marku Borisu Andrijaniču pa želimo obilo digitalnih dosežkov in razvoje digitalne Slovenije. Hvala za pozornost.

Hvala za besedo, podpredsednik. Vsem skupaj prav lep pozdrav. Pred nami je Predlog zakona o spremembah Zakona o državni upravi, katerega cilj je zagotavljanje učinkovitejšega in preglednejšega izvajanja nalog Ministrstva pristojnega za kulturo in Ministrstva pristojnega za javno upravo ter Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in s tem boljše operativnost in uspešnejše izvajanje nalog Vlade. Novela zakona je v zakonodajni postopek vložila Vlada po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve samega zakona. Predlog zakona o spremembah Zakon o državni upravi določa, da se področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij črta iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo in se prenaša na Službo Vlade Republike Slovenije z digitalno preobrazbo. Ta prenos na omenjeno vladno službo, ki je bil pred kratkim ustanovljena prav s tem namenom je smiseln še posebej v luči digitalne suverenosti, za kar si Republika Slovenija prizadeva. V namen uresničitve ciljev sprememb zakona je urejen tudi prevzem javnih uslužbencev, opreme in dokumentacije skupaj s sorazmernim delom sredstev, ki v letu uveljavitvi tega zakona za ta namen zagotovljen v veljavnem finančnem načrtu tako Ministrstva za javno upravo kot tudi Ministrstva za kulturo. V poslanski skupini menimo, da spremembe prinašajo racionalizacijo področij. Imamo namen uresničiti zavezo iz koalicijske pogodbe vse do naslednjih volitev in v petih mesecih lahko postorimo še marsikaj.

Spoštovani podpredsednik, državna sekretarja, kolegice poslanke in poslanci. Le nekaj mesecev pred volitvami smo poslanske in poslanci v obravnavo dobili predlog zakona, ki predvideva reorganizacijo državne uprave. Običajno je, da si vsaka Vlada sama organizira in koordinira način dela temu v SAB ne oporekamo. Manj običajno pa je, da se to zgodi praktično tik pred volitvami. Predlog zakona o spremembah Zakona o državni upravi prinaša področje verske svobode iz Ministrstva za kulturo v pristojnosti Službe Vlade pristojno za verske skupnosti. Predlagatelji kot razlog za prenos navajajo, da je reševanje vprašanj verske svobode je treba obravnavati bolj celovito. Ob tem pa se poraja vprašanje, zakaj potem minister za kulturo konec lanskega leta ukinil Urad za verske skupnosti? Po nekih informacijah pa naj bi Vlada ponovno načrtovala ustanovitev urada za to področje. Razpuščen je bil tudi Svet za dialog o verski svobodi namesto njega pa je Vlada ustanovila Svet za nerešena vprašanja s katoliško cerkvijo.

Nekaj mesecev pred volitvami pa je v ospredje zopet stopila potreba po sistematični ureditvi področja verske svobode. V SAB se ob tem ne moremo otresti občutka, da je takšna sprememba povezana s prihajajočo volilno kampanjo. Od predlagateljev namreč nismo bili deležni nobenega tehtnega razloga, ki bi prenos področja verske svobode direktno pod vlado utemeljeval. Drugi sklop predlaganih rešitev pa se nanaša na prenos področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij iz Ministrstva za javno upravo na nedavno ustanovljeno službo vlade za digitalno preobrazbo. Da je takšen prenos pristojnosti v obeh primerih sporen, je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Predvsem so predlagane rešitve sporne v tistem delu, ki predvideva prenos tipičnih upravnih nalog, za katere so pri zakonu pristojna ministrstva oziroma drugi upravni organi. Kot sem že omenil, običajna praksa je, da si vsakokratna vlada sama organizira in koordinira način dela. Zato smo še bolj začudeni ob predlaganih amandmajih koalicije, v skladu s katerimi se bo prenos pristojnosti na področju verske svobode zgodil šele čez dobri dve leti. Skriti nameni v ozadju in razni podtaknjenci so postali že stalnica v delovanju aktualne vlade, zato se v SAB sprašujemo, kakšni so dejanski nameni predlagane reorganizacije. Predlaganih rešitev v SAB-u ne bomo podprli. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih k 11., 13. in 15. členu. Amandmaji poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije in Stranke modernega centra k 11., 13. in 15. členu so vsebinsko povezani, zato bomo o njih razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 11., 13. in 15. člen ter tri amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati?

Prijavljena je samo ena razpravljavka. Besedo ima Nataša Sukič. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani. Poglejte, saj sem že v uvodnem stališču pravzaprav povedala, kaj je problem tega vsiljenega, posiljenega, na hiter način vsiljenega zakona, ki je popolnoma nerazumljiv. Najprej imamo tukaj res brezsramen poskus eliminacije manjših verskih skupnosti ali pa drugih ali pa drugih verskih skupnosti, ki ne spadajo pač v okvir Rimokatoliške cerkve. To je nekaj nezaslišanega. Sploh ne vem, kako si vi to predstavljate. Mislim, kaj to govori? To je neverjetno. To je neposredna diskriminacija, no, vseh, ki niso rimokatoliške vere. Zakaj ukiniti strokovni organ, ki se je ukvarjal z dialogom z vsemi verskimi skupnostmi? Zakaj? Rada bi odgovor na to, spoštovana državna sekretarka, zakaj. In zakaj se zdaj ustanavlja nek urad, ki se bo ukvarjal predvsem z vprašanji Rimokatoliške cerkve, zakaj? Mi smo, kolikor vem, vedno bili v dialogu tako z Rimokatoliško cerkvijo kot z ostalimi verskimi skupnostmi in prav nič ni bilo narobe s tem. Zakaj je to treba spreminjati? In še huje, danes ste pripravili amandma, da da si bo vlada te pristojnosti kar takoj prisvojila, organizacijsko, ker je pač malo bolj zapleteno in vam časa zmanjkuje, pa bo to vse skupaj zamaknjeno v leto 2024. Mene res 91. TRAK: (NB) – 18.30 V čem je Rimskokatoliška cerkev prikrajšana. Rimskokatoliška cerkev je privilegirana pri nas bila vedno in je in ne potrebuje dodatnih privilegijev. Ne vem zakaj bi šikranirali in v kot potiskali druge religije. Zakaj? Mislim, kaj se to pravi. To je neposredna diskriminacija, oprostite. Diskriminatoren pristop do pripadnikov drugih religij. Jaz drugega ne morem reči, pa sem sama ateistka in nisem zdaj jaz neka pripadnika katerekoli religije, ampak ko pa gledam tole iz stališča enakih možnosti, enakih pravic, mislim je pa to katastrofa no. Drugi sklop teh sprememb je prav tako zelo zaskrbljujoč. Prenos področja informacijske družbe iz Ministrstva za javno upravo na službo Vlade za digitalno preobrazbo, ampak ni problem samo ta prenos, če ne bi šlo za prenos pristojnosti, torej ne samo drugih ministrstev, pač pa tudi drugih državnih organov. Mislim, pa to pomeni po domače povedano, da bo recimo razporeditev, tako kot sem povedala, radiofrekvenčnih pasov ali pa sklepanje pogodb izgradnje recimo širokopasovnega omrežja in podobne zadeve pod direktnim vplivom našega premiera. Pod direktnim. Jaz res ne razumem več tega kontrolfrikovstva ali te obsedenosti, obsesivnosti, da mora biti vse pod kontrolo premiera direktno ali pa vse ali pa to, mislim, ta grozljiv odnos do ostalih verskih skupnosti. Zakaj je bilo treba leta 2020 razpustiti urad za verske skupnosti, ki je deloval znotraj Ministrstva za kulturo? Res, prosim, spoštovano državno sekretarko za ta odgovor. In zakaj je Vlada razpustila Svet Vlade za dialog o verski svobodi? Zakaj? Kaj je s tem bilo narobe? Res bi radi vedeli. In zakaj je zdaj se ustanavlja Svet za nerešena vprašanja z RKC? Katera nerešena vprašanja z RKC? pa saj so že vse dobili. Kaj bi še radi? Katera so ta nerešena vprašanja z RKC? Kaj hudiča bi še radi? Ne plačujejo davkov v tej državi, posebne privilegije imajo, take da so dobesedno država v državi, no, ali pa vatikanska provinca smo mi, cela država, če hočete, pa še vam ni dovolj. Kaj bi sploh še radi? Res me zanimajo konkretno odgovori, ne da vi tukaj nam vsiljujete neke hitre postopke kar tako neke zakone in niti ne poveste zakaj. Zahtevam te odgovore na ta vprašanja. Torej zakaj, torej to kar se tiče verskih zadev in to kar se tiče informacijske družbe me tudi zanima zakaj. Zakaj konkretno je to potrebno in v čem bo to boljše?

Zdaj, tole je bilo res žaljivo do vseh verujočih, kar je predstavila kolegica Nataša Sukič. Naj jo spomnim, da

Lepo je bilo povedano, dve pozicije, ki sta na hitro nepovezane, pa sta vendar popolnoma lahko povezane iz organizacijskega smisla.

izvolimo ministra, mu naredimo ministrstvo pa postavimo fikus in vse ostalo. Pomeni, da imamo nekoga, ki bo v tej državi poskrbel, da bo na vseh ključnih pozicij postala povezava. Ker kaj si želimo? Želimo si povezanosti med ministrstvi. In če je že ne moremo dobiti v fizični obliki za vsako spremembo v tej državi, ki nastane, jo bomo dobili preko digitalne, preko e-družbe. Tu bomo lahko povezave med ministrstvi dobili. In tu jo želimo vzpostaviti. Zato je pomembno, da damo možnost, da ta minister to vzpostavi. sistem kot ustanovo, ampak kot povezavo. In kaj je na področju verske svobode? Podobna zgodba. Verstva oziroma prizadevanja države, da goji dialog z verskimi skupnostmi, vsemi, in to je laž, kar govorite, da je rimokatoliška cerkev privilegirana. Danes oziroma včeraj so bila srečanja. Evangeličanska cerkev ne pripada rimokatoliški, ne, tako da bomo vedeli. Se pravi, dialog poteka z vsemi in to ni samo področje kulture, verstva, ampak je področje celega, se pravi, celega človeka in vse, kar pripada posamezniku. Zato lahko država in mora na vseh področjih gojiti ta dialog in bo najlažje to preko tega, kar je predlagano s tem. Pa še nekaj. Se pravi, vsak dan, ki se ne dela, ki se ga zapravi za nedelo, je zgubljen dan. To je vedel že tudi odstopljeni prejšnji predsednik vlade. Ta vlada pa bo delala do zadnjega dne, do zadnje ure in še v zadnji uri bo potem predala, predala predala pa dokumente novim ministrom, novemu predsedniku vlade oziroma jih bo naprej vodila. Hvala lepa.

zakaj je Vasko Simoniti konec leta 2020 razpustil Urad za verske skupnosti, ki je deloval znotraj Ministrstva za kulturo. Zakaj je Vlada Republike Slovenije razpustila Svet Vlade za dialog o verski svobodi. In zakaj je namesto obojega ustanovila Svet za nerešena vprašanja z RKC. Kot da druge verske skupnosti več ne obstajajo. Kot da je ena in edina zveličavna RKC. A je to žaljivo, če se človek to vpraša? Med nami živijo tudi pripadniki drugih verskih skupnosti. Ne živite samo tisti, ki verujete v krščanskega boga. Med vami živijo pač raznorazni, pripadniki raznih verskih skupnosti, med vami živimo tudi ateisti, ki ne verjamemo v nobenega od teh bogov. Torej, kaj, kaj boste povedali na to. Meni se zdi to eklatantno privilegiranje že privilegirane RKC, ki ima poseben status v tej družbi. Menda ne boste zanikali, da RKC, da je oproščena davkov in podobnih zadev. A se mogoče motim? Je to žalitev? To ni žalitev. To je resnica. Žal je to resnica. Poleg tega država ogromno daje v, raznih kapelic, cerkva in tako dalje. Verske uslužbence glih tako podpira finančno s, torej, temi socialnimi prispevki in tako naprej. Boste rekli, da ni res? Vse to je res. In ne vem, zakaj bi bila zato žaljiva, če postavim legitimno vprašanje, zakaj. In zelo je zaskrbljujoče, da bodo nove pristojnosti tega, kar se greste, recimo tudi izbris cerkve ali verske skupnosti iz registra, če se komu zahoče. Ali pa odločanje o registraciji cerkve neke verske skupnosti. Vse to boste zdaj imeli na voljo, spoštovani. In moje vprašanje ni žaljivo.

Postopkovno vas prosim skladno z možnostjo za repliko na repliko, če mi jo dovolite. BRANKO SIMONOVIČ: Glejte, tudi prej ste imeli eno tako zadevo, ne glede, da to Poslovnik omogoča, repliko na repliko ne bom dovolil. Bom pa še enkrat pozval, če želi še kdo razpravljati.

v zadnjih 30-ih letih preko urada za verske skupnosti je ta dialog med verskimi skupnostmi in državo tekel popolnoma normalno, jaz ne vem kje ste videli problem. Problem pa je verjetno nastal potem, ko je bil urad za verske skupnosti ukinjen. In kaj bo zdaj bolje? Kaj je bilo pravzaprav bolje že s tem, ko je bil urad ukinjen in je zdaj še kar ukinjen? Imamo Svet za nerešena vprašanja s katoliški cerkvijo. Tisto, kar je pa nerazumljivo zdaj potem, ko se vsi skupaj seli dobesedno v Kabinete predsednika Vlade, pa je zakaj še to prehodno odboje zdaj, to mi pa tudi ni jasno. Torej boljši dialog bo, učinkovitejši, ampak hkrati bo pa tu še neko dveletno prehodno obdobje. Kaj se bo dogajalo vmes? Ampak, dovolite, podpredsednik, čisto na kratko še bi dodal nekaj stavkov k stališču, ki sem ga predstavil v imenu poslanske skupine LMŠ. Namreč, ko je bilo omenjeno tukaj v razpravah kako se je področje informacijske družbe v preteklosti resnično selilo kot Deseti brat iz enega ministrstva na drugo pa na tretje. Ampak veste kaj je pomembno? Vsakokrat je bilo področje informacijske družbe in digitalizacije del ministrstva, torej na nivoju ministrstva. Zdaj, očitno tisti, ki pridejo do takih idej, da bo kar služba vlade nekaj počela kot da je ministrstvo, ne vedo, sploh ne poznajo razlike, kako velika razlika je med pristojnostmi in delovanjem službe ali pa ministrstva. In uzdaj, ko smo priče iz dneva v dan govorjenju o digitalni preobrazbi in da bomo čim prej med prvimi petimi, v Evropi ste pa naredili - kaj – degradirali področje informacijske družbe in digitalizacije. Degradirali, zreducirali na nivo vladne službe, ministra, ki doslej ni mogel drugega kot nekajkrat se slikal in objavil sliko tam pred računalnikom in vsakokrat povedal, da je digitalizacija pomembna. Ja ni za vas očitno pomembna. Popolnoma nepomembna s tako reorganizacijo področje digitalizacije postaja. In tisto kar je še najhuje strokovnjake, ki so v tem direktoratu za informacijsko družbo zdaj silite v neko vladno službo, kjer se bodo prelevili v navadne birokrate, ker drugega pa pravzaprav niti početi ne bodo mogli. Ampak to delate to, da degradirate področje informacijske družbe, to delate, ko se v isti sapi hvalite, da smo na lestvici indeksa zrasli in smo hvala bogu in to je dobro, smo se dvignili za par mest. Saj jaz vem, da bi najraje rekli, da se je to zgodilo zaradi tega, ker ste ustanovili to vladno službo in imamo zdaj ministra za digitalizacijo, pa se ni zato zgodilo, treba je pogledati tudi utemeljitev zakaj je Slovenija šla navzgor po tej lestvici. Zaradi tega,

če ste spremljali v preteklosti, kajne, očitano Sloveniji, ljudje ne uporabljajo interneta, v Sloveniji ljudje niso uporabljali interneta oziroma so ga uporabljali zelo slabo, v zelo omejenem obsegu. Ja, epidemija je pa seveda zdaj naredila svoje. Normalno, da so uporabljali internet. Treba je bilo delati na daljavo, treba je bilo urejati zadeve z državo na daljavo in seveda je naenkrat skočil ta ta indeks uporabe interneta in s tem smo skočili tudi na tem DSI indeksu. Ampak, to še ne pomeni, da bomo s takimi reorganizacijskimi telovadbami, kot je tale, ki je pa resnično popolnoma nepotrebna, za par mesecev, kajne, čez par mesecev bo prišla druga Vlada in bo spet preselila te uboge ljudi nekam, v vsakem primeru pa, katerakoli Vlada že, bo morala področju informacijske družbe in digitalizacije dati bistveno večji pomen, ne na način, da to področje degradira na nivo neke službe Vlade, tam pri kabinetu predsednika Vlade. In še nekaj, kajne, kar je pa popolnoma skregano z logiko in trkanjem po prsih, kako boste debirokratizirali državo, ampak tukaj, je spet klasičen primer birokratske navlake. Jaz vam bom zdaj primer povedal. Ko bo imel zdaj, seveda, ta minister pri sebi več zaposlenih, to ste dosegli, očitno boste dosegli, ampak, zdaj pa poglejte, ko bo inšpektor, ki ima pristojnost za inšpekcijski nadzor nad več kot tisoč zavezanci, ugotovil recimo, da neka spletna stran ne izpolnjuje zahtev v zvezi z dostopnostjo spletne strani ali pa karkoli takega, bo ta zavezanec lahko sprožil zgolj upravni spor, kar pomeni, seveda, bistveno, bistveno bolj zapleten postopek, kot če bi obstajalo ministrstvo, tako kot je bilo očitno, ko ima ta zavezanec pravico uveljavljati pritožbo, navadno pritožbo, s pritožbo rešuje. Ne, zdaj ga boste napotili na upravni spor. Veste, kaj pomeni upravni spor, kajne? To je klasična birokratska navlaka, ki ste jo zdaj še zanesli v tole in bistvo vsega pa je, da nimamo več področja informacijske družbe in digitalizacije na ministrski ravni. Nimamo več, To vam je uspelo zdaj vreči dobesedno iz Zakona o državni upravi. No, pa bomo videli no, kako bo potem ta reorganizacija vplivala na na DSI indeks in kako bomo na ta način prišli med prvih 5 v Evropi. To me pa res zanima in to bomo pa seveda spremljali.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 O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, 15 minut po prekinjeni 4. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v okviru skrajšanega postopka. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici vlade, predstavniku

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Dovolite mi, da na kratko podam obrazložitev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Temeljni cilj predloga zakona je uskladitev s pravnim redom EU. S predlogom zakona urejamo 3 ključne zadeve. Popravljamo napačen prenos 17. člena Direktive 2018/2001/EU o spodbujanju uporabe energije iz OVE v primeru samooskrbovalcev. Z novim zakonom bodo imeli vsi končni odjemalci s samooskrbno iz obnovljivih virov energije pravico do enostavnejšega priključevanja naprav za samooskrbo ne glede na to, ali se odločajo za investicijo po tako imenovanem starem modelu netiranja prevzetih in oddanih količin v omrežje ali po novem, kjer se bo omrežnina obračunala od celotne količine, prevzete iz omrežja, odjemalci pa bodo upravičeni do drugih ugodnosti. Drugič, z zakonom omogočamo distribucijskemu operaterju, da odločbe, izdane v postopku pridobitve soglasja za priključitev in v postopku pridobitve spremembe soglasja za priključitev za naprave za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 kilovatov, vročajo z navadno vročitvijo, z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronskih predal naslovnika. Vročitev velja za opravljeno 5. dan od dneva odpreme odločbe. S tem bo omogočeno izvajanje 17. člena direktive 2018/2001/EU, ki določa, da morajo distribucijski operater sprejeti ustrezne odločitve glede priključevanja naprav za samooskrbo v enem mesecu od prejema obvestila s strani končnega odjemalca. Tretjič, zakon tudi ureja možnost, da center za podpore izvaja naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu, ki ne sodijo v okvir gospodarske javne službe. V praksi to pomeni, da bo lahko center za podpore na podlagi pogodbe z resornim ministrstvom izvajal tudi ukrepe, kot je na primer spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu na podlagi finančnih sredstev iz sklada za podnebne spremembe. Spoštovani poslanci, sprejem zakona je nujen z vidika pravilnega prenosa zakonodaje EU v slovenski pravni red in s tem za zaustavitev postopkov ugotavljanja kršitev, ki jih je Evropska komisija že sprožila proti Republiki Sloveniji. Verjamem, da si zasluži široko podporo v okviru zakonodajne obravnave, ki je v teku. In upam, da bo to tudi prejel. Hvala za pozornost.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 Spoštovani podpredsednik, hvala za dano besedo. Cenjeni državni sekretar, gospod Mihelič, poslanke in poslanci. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 50. nujni seji, 15. 11. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predložila vlada. Uvodni obrazložitvi, ki je v imenu predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, Blaž Košorok poudaril, da predlog zakona v prvi vrsti odpravlja napačen prenos 17. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov v primeru samooskrbovalcev. Predlog zakona poleg tega distribucijskemu operaterju omogoča, da odloča, da odločbe, izdane v postopku pridobitve soglasja za priključitev za napravo za samooskrbo, katere priključna moč ne presega 50 kilovatov, vroča v elektronski predal naslovnika. S predlogom zakona pa se uvaja tudi možnost da center za podpore izvaja naloge za področje spodbujanja energetskih učinkovitostih inovativnih goriv in zmanjšanja emisij v prometu, ki se izvaja izven obvezne države gospodarske javne službe. Predlog zakona je obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki predlagane spremembe dopolnitve podpira. V kratki razpravi so v nekaterih opozicijskih poslanskih skupin poudarek, da se s predlogom zakona uvajajo manjše spremembe, ki so nujno potrebne za pravila in prenos direktive v slovenski pravni red. Poudarili so tudi, da predlog predlagana vsebina k 1. členu predloga zakona po njihovem mnenju postavlja eno dobrih rešitev in neki korak v pravo smer. Opozorili pa so tudi na nujno sprostitev 2. člena, saj s tem členom v zvezi z določanjem določb izdanih v postopku pridobitve soglasja in spremembe soglasja za priključitev za samooskrbo. Določa odstop od sistemske ureditve. Po razpravi je odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, Nova Slovenija in SMC k 1. in 2. členu ter na to glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj

Hvala lepa. Dober večer vsem fizično navzočim in prisotnim na daljavo. Letos julija smo v Državnem zboru Nepovezani poslanci podprli sprejetje novega zakona, ki ima za cilj povečanje uporabe obnovljivih virov energije v proizvodnji vseh vrst energije tudi pri pogonskih gorivih in posledično zmanjšanje emisije toplogrednih plinov. S tem smo v slovenski pravni red prenesli evropsko direktivo in posodobili sistem spodbujanje rabe obnovljivih virov energije na vseh področjih. Ta zakon že po nekaj mesecih prvič noveliramo, odpravljamo dileme glede nedoslednega prenosa evropskega pravnega reda v nacionalno zakonodajo. Rešujejo se tudi težave pri izvajanju zakona v praksi predvsem na področju samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Po novem se bo distribucijskim operaterjem omogočilo, da odločbe za priključitev naprav za samooskrbo katerih priključna moč ne presega 50 kilovatov vročajo strankam z navadno vročitvijo ali v elektronski predal naročnika naslovnik. Še bolj pomemben doprinos te novele je ta, da bo po novem Center za podpore izvajal tudi naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv in zmanjševanja emisij v prometu, ki se sicer izvaja izven gospodarske javne službe. Nepovezani poslanci smo prepričani, da tovrstni zakoni peljejo v smer prehoda na čistejšo energijo in posledično v bolj kakovostno ter zdravo bivalno okolje. Povečane deleže obnovljivih virov v proizvodnji in porabi energije pomeni zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v državi. To bo pozitivno vplivalo tudi na podnebne spremembe. Prav tako verjamemo, da bo s tovrstnimi ukrepi prej dosežen cilj podnebno nevtralne države in ozelenitve našega gospodarstva in družbe. Menimo, da bo zakon prinesel pozitivne posledice tudi za slovensko gospodarstvo in razvojno načrtovanje na področju energije predvsem, zaradi novih vlaganj v proizvodne naprave za obnovljive vire in naprave za shranjevanje električne energije iz teh virov. Več poslovnih priložnosti povezani s temi vlaganji bodo pospešile nadaljnje zaposlovanje. Zeleni prehod v energetiki je ključen izziv te generacije, ker bo imel posledice tudi za številna druga področja družbenega življenja. Veliko pozornosti je potrebno nameniti koheziji in povezovanju različnih sektorjev energetike le tako bo mogoče ustrezno odgovoriti na izzive bodočih energetskih kriz. Nacionalni energetski in podnebni načrt nam zastavlja jasne cilje uvajanja obnovljivih virov energije, druge alternative niti ni. Rad bi opozoril še na eden problem, ko gre za težave pri postavitvi naprav za samooskrbo na več stanovanjskih objektih, zato je treba pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov. Naši ljudje težko sto procentno soglašajo, ne glede na korist, tako da je večina fotovoltaičnih naprav nameščenih na enostanovanjskih stavbah. Stanovalci v bokih so kljub temu, da plačujejo vse prispevke in spodbude za sistem, prikrajšani za prednosti ukrepov skupnostne samooskrbe. Zato nepovezani poslanci predlagamo in apeliramo na pristojne, da se v kratkem tudi ta težava odpravi, in sicer na način, da se pri postavitvi naprav za samooskrbo na več stanovanjskih objektih zniža odstotek potrebnih pridobljenih soglasij etažnih lastnikov, na primer na 50 %. Manj bo veselja, da je sosedom crknila krava ali spodletel projekt, bo pa več cenejše elektrike in manj onesnaževanja okolja. Poslanska skupina Nepovezanih poslancev bo enotno podprla novelo zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Hvala.

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Veljavni zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije je bil v Državnem zboru sprejet 13. 7. 2021 in začel veljati 7. 8. 2021. Predlagatelj obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku utemeljuje z dejstvo, da se z novelo uvaja manjše spremembe, ki so nujno potrebne za pravilni prenos direktive EU 218/2001 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju porabe energije iz obnovljivih virov. Poglavitne rešitve predloga zakona so uvesti možnost spodbujanja ukrepov na področju energetske učinkovitosti alternativnih goriv in zmanjševanje emisij v prometu preko centra za podpore, elektronsko vročanje upravnih aktov in uskladiti nacionalni pravni red z direktivo 218/2001. To predvsem 2. in 3. člen. Predlagatelj navaja, da se s predlaganim zakonom ne posega v že obstoječa temeljna načela sedaj veljavnega zakona. V Slovenski demokratski stranki bomo omenjeni zakon podprli. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavila mag. Meira Hot. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Na današnji seji Državnega zbora bomo poslanke in poslanci odločali o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Trenutno veljavni zakon je bil sprejet nedavno tega, natančneje 13. julija letos. Po besedah predlagatelja zakona so spremembe ter dopolnitve potrebne, saj so se po njihovih besedah pojavile dileme ter vprašanja glede nedoslednega prenosa evropskega pravnega reda v našo zakonodajo ter težave pri izvajanju nekaterih določb v praksi. Glavni cilj zakonskega predloga je, da se uskladi nacionalni pravni red z direktivo Evropske unije ter da se uvede možnost spodbujanja ukrepov na področju energetske učinkovitosti, alternativnih goriv in zmanjšanja emisij v prometu preko centra za podporo. Predlagatelji so si rešitve v zakonu zamislili v smeri, da center za podporo iz sredstev državnega proračuna ali drugih sredstev poleg nalog, ki jih opravlja /nerazumljivo/ po ZSROV, opravlja tudi druge naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu, rešitve, ki jih predlagajo pa bi omogočale tudi elektronsko vročanje upravnih aktov končnim odjemalcev, ki so podali vlogo za soglasje ali vlogo za spremembo soglasja za priključitev, in sicer za naprave za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 Čudi nas, da snovalci zakona do nekaterih ugotovitev niso prišli že v času pisanja in sprejemanja trenutno veljavnega zakona. Razumemo pa, da so nekatere težave in pomanjkljivosti pojavijo šele ko se začne zakon izvajati v praksi. V Poslanski skupini Socialnih demokratov zakonu tako ne bomo nasprotovali. Hvala.

Zakon ureja izvajanje politike države in občine na področju rabe obnovljivih virov energije. Določa zavezujoči cilj za delež energije iz obnovljivih virov energije v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načina njihovega financiranja. Ureja tudi potrdila o izvoru energije, samooskrbnost z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov in odvečne toplote v sektorju ogrevanja in hlajenja in sektorju prometa ter obveščanja in usposabljanja inštalaterjev. Zakon se usklajuje tudi z EU direktivo zaradi napačnega prenosa nekaterih določb. Poleg tega ima zakon še nekaj manj nezahtevnih sprememb. zakon, ki se sprejema, se v bistvu sprejema na zelo čuden način. Na vladi je bil sprejet pred tremi tedni. Skrajšani postopek je bil potrjen 5. novembra. Pet dni za tem, 10. novembra, je bila sklicana nujna seja za čez 5 dni. Zakon se sprejema z izredno naglico in nekako ni videti pravega razloga za to. bistvu gre za zelo tehničen zakon in za resno obravnavo bi tudi potrebovali več časa in tudi več tehničnega supporta od strokovnjakov. Še enkrat, kot že povedano, se je zakon na zelo čuden način sprejemal, že preden je prišel v Državni zbor. Javna obravnava je trajala zgolj 2 tedna. To, da ta vlada ne daje zakone v javno obravnavo za dovolj časa, je sicer že vsem nam jasno in znano, kljub temu pa je v tej fazi vlada oziroma resorno ministrstvo prejelo pripombe od ene fizične osebe ter od Elektra Ljubljana, Združenja slovenske fotovoltaike, SOD-a ter od / To lahko razberemo iz predloga zakona. Kakšne so te pripombe bile, ni jasno. Vemo samo, da jih je ministrstvo upoštevalo, če niso bile v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije in EU ter sistemskimi rešitvami predloga zakona. Ampak to ne pove nič o pripombah. Morda se kateri ni strinjal s sistemskimi rešitvami iz kdo ve kakšnega razloga. Zaradi vsega tega bomo v Poslanski skupini Levica glasovali kot vzdržani.

Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi. S predlogom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije se ureja možnost, da lahko center za podpore iz sredstev državnega proračuna ali drugih sredstev opravlja tudi naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanje emisij v prometu. Ukrepi s teh področij sicer po svoji vsebini ne sodijo v okvir gospodarske javne službe za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, lahko pa posredno vplivajo na delež, ki ga Slovenija dosega. Center za podpore sklene pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo, s katero se določijo namen, obseg in vir financiranja, sredstva za izvajanje teh nalog in pogoji opravljanja nalog. Predlog omogoča tudi elektronsko vročanje odločb operaterja distribucijskega sistema končnim odjemalcem, ki so podali vlogo za spremembo soglasja za priključitev, in sicer za naprave za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 Poleg tega predlog pripravlja prenos direktive Evropske unije na način, da se pravica enostavnega priključevanja majhnih proizvodnih naprav na omrežje z obveščanjem operaterja distribucijskega sistema uporablja za vse končne odjemalce s samooskrbo ne glede na to ali pridobijo pravico do samooskrbe po 37. členu Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ali po 115.a členu Energetskega zakona. (NB) – 19.10 (Nadaljevanje) porabe proračunskih sredstev. Gre za vzpostavitev pravne podlage, da se lahko sredstva na podlagi sporazuma prenesejo na ministrstvo za infrastrukturo sklada za podnebne spremembe, ministrstvo za infrastrukturo pa bo lahko nato na podlagi sklenjene pogodbe s centrom za podpore ta sredstva zagotovil izvajalcu ukrepa. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati smo prepričani, da je na področju prenove energetskega koncepta treba vzpostaviti dobro delujočo podporno okolje, ki vključuje tudi davčne olajšave predvsem za uvajanje vozil, ki znižujejo rabo fosilnih goriv, predvsem pa za vozila z alternativnimi pogonskimi viri. Za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, za povečanje deleža železniškega in javnega prometa, predvsem ljubljanskem in mariborskem migracijskem bazenu. Prav tako je z davčnimi olajšavami treba spodbuditi energetsko sanacijo obstoječih stavb in gradnjo stavb, ki so energetsko najmanj obremenilne in tehnološko napredne, nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z obnovljivimi viri energije, prav tako pa je treba spodbujati sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in električne energije ter spodbujati nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode s sončno energijo in drugimi obnovljivimi viri energije. Poslanski skupini NSi bomo zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije podprli. Hvala lepa.

spoštovani! Danes odločamo o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki med drugim v naš pravni red prenaša prenaša smernice direktive Evropske unije. Na ta način se izenačuje položaj vseh končnih odjemalcev s samooskrbo ne glede na to ali se ti registrirajo po 37. členu Zakona o spodbujanju rabe obnovljive energije ali pa po 315.a členu Energetskega zakona, ki je še do nedavnega urejal materijo spodbujanja rabe obnovljivih virov energije pri nas. S to nujno spremembo bo vsem končnim odjemalcem za samooskrbo omogočena pravica enostavnega priključevanja majhnih proizvodnih naprav na omrežje, seveda ob obveščanju operaterja distribucijskega sistema. V poslanski skupini SMC pozdravljamo tudi rešitve, ki zadeva elektronsko vročanje upravnih aktov tistim končnim odjemalcem, ki so podali vlogo za priključitev soglasje in sicer za naprave za samooskrbo katerih priključna moč ne presega 50 Menimo, da je za večjo učinkovitost na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov potrebno najprej vzpostaviti operativni sistem, ki bo vsem deležnikom omogočal kar se da učinkovito sodelovanje in jim s tem pomagal doseči ekonomsko stabilnost njihovih projektov. Zakonodaje sodobnih držav se vse bolj pišejo po poti stimulacije okoljsko odgovornega vedenja, a še tako dobro spisan zakon sam po sebi ne bo zagotovil čistega okolja, saj se skrb za okolje začne pri nas samih. Tudi zato predlagane spremembe zakona razumemo kot košček v mozaik prizadevanju, ki ljudi motivirajo zato, da z opravljanjem svojih vsakodnevnih dejavnosti ne bi vršili večjega pritiska na okolje. Verjamemo, da lahko zahtevne cilje, ki smo si jih zadali na področju okolja, dosegamo le skupaj. Tudi novelo Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije vidimo kot majhen korak v smeri zasledovanja teh ciljev. Na podlagi vseh navedenih argumentov, dejstev, bomo v Poslanski skupini SMC predlagano novelo Zakona podprli.

Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci. Kot smo že povedali ob predstavitvi stališč ob sprejemanju tega zakona nedolgo nazaj, sta zeleni razvoj in trajnostni prehod dve ključni prednostni nalogi našega časa, pri katerih bodo obnovljivi viri energije igrali eno od odločilnejših vlog. S tega vidika je načeloma vsako noveliranje zakona dobrodošlo, saj naj bi vsaka izboljšava določb načeloma prinesla boljšo uresničljivost le-te v praksi. Kot socialno-liberalni stranki s poudarjeno socialno noto in zavezanostjo skrbi za človeka in zdravo okolje to v stranki SAB pozdravljamo. Pa vendar se ne moremo povsem izogniti grenkemu občutku ob tem, da smo novelo zakona na poslanske klopi dobili le tri mesece potem, ko smo potrdili zakon. Sprašujemo se, ali večine rešitev, z izjemo tistih, ki so se za neustrezne pokazale v praksi, resnično ni bilo mogoče vključiti že v osnovni zakon. Najbolj pri tem izstopa pravilen prenos direktive. Zaradi nenotifikacije predpisov je bil proti Sloveniji že uveden postopek ugotavljanja kršitve prava Evropske unije, zato je ministrstvo seveda moralo pohiteti. A menimo, da bi se temu lahko ognilo. Enako bi bilo morda mogoče reči za rešitev nabora nalog, ki jih sme opravljati center za podporo in ki niso del izvajanja javne obvezne državne gospodarske službe. Center bo lahko od zdaj naprej tako opravljal tudi druge naloge iz področja spodbujanja energetske učinkovitosti alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu. Vsekakor kljub kritiki pri vključitvi te določbe pretehta dejstvo, da se na ta način spodbuja različne ukrepe s področij, ki vplivajo na deleže obnovljivih virov energije, to pa je za Slovenijo zelo pomembno. Vemo namreč, da bi morali do leta 2020 odstotek rabe obnovljivih virov energije povečati na 25 %, a nam to kljub prizadevanjem ni uspelo. Vsak ukrep, ki bo prispeval k izboljšanju rezultatov na tem področju, je tako dobrodošel. Dolgoročno si bomo namreč morali zagotoviti 100 % energetsko neodvisnost, v čim večji meri z zelenimi obnovljivimi viri. Misliti na prihodnost našega planeta in na vzdržno izkoriščanje naravnih virov, ki so omejeni, pomeni misliti na prihodnje rodove. Zavedati se moramo, da bomo le tako vzpostavili pogoje, da bo v Sloveniji gospodarstvo stabilno, razvojno in trajnostno naravnano ter inovativno in digitalizirano in bo ustvarjalo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Naš glavni cilj je ohranjanje okolja na način, da ob tem ne zaviramo infrastrukturnih projektov, ki so za okolje sprejemljivi in zmanjšujejo ogljični odtis ter pomenijo razvoj za našo državo. Želimo si, da bo čim več takih projektov omogočenih tudi na podlagi zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Sled(?) vsega navedenega noveli zakona v Poslanski skupini SAB ne bomo nasprotovali. Hvala. Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Ivan Hršak. Izvolite. IVAN Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik, državni sekretar, kolegice in kolegi. Novelo zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije danes sprejemamo zaradi potrebe po popolnem prenosu predmetne direktive, poleg tega pa so se pri izvajanju zakona v praksi pokazale določene težave, ki jih s to novelo odpravljamo. Direktiva tako določa, da morajo postopki za izdajo soglasja za priključitev sončnih elektrarn za samooskrbo trajati največ en mesec, v slovenskem 101. TRAK: (NM) za tovrstne postopke velja Zakon o upravnem postopku, na podlagi katerega so zaradi zaščite strank, ki poslujejo z državo, predvideni roki daljši. Predlog zakona zato določa skrajšanje rokov v zvezi z vročanjem. Odločbe, izdane v postopku pridobitve soglasja za priključitev za naprave za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 kilovatov, se bodo po novem lahko vročale z navadno vročitvijo v poštni ali elektronski predal. Poenostavitev postopkov lahko seveda pozdravimo in je vedno dobrodošla, previdnost pa seveda tudi pri odpravi administrativnih ovir ni odveč, saj ne sme povzročiti slabše pravne varnosti državljanov. Predlog zakona nadalje odpravlja diskriminacijo med 2 skupinama končnih odjemalcev s samooskrbo, kar bo v prihodnje sicer lahko pomenilo poslabšanje pogojev za lastnike lastnih elektrarn. Z namenom, da razvoj sončnih elektrarn v letih 2022 in 2023 ne bi zamrl, bodo lahko vsi, ki bodo do konca leta 2023 zgradili sočno elektrarno za samooskrbo, stopili v ugodnejši sistem, po izteku tega obdobja pa novi odjemalci zaradi spremenjene evropske zakonodaje ne bodo imeli več te ugodnosti, zato bo morala država poskrbeti za druge vrste spodbud. Dodatno se s predlogom zakona uvaja možnost, da center za podpore poleg nalog, ki jih že opravlja kot gospodarska javna služba, opravlja tudi druge naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu. Sredstva za izvajanje teh nalog zagotovi Ministrstvo za infrastrukturo in so prihodek centra za podpore. Menimo, da je ta dodatna možnost opravljanja nalog dobrodošla. V Poslanski skupini Desus se z vsebino predlaganih sprememb strinjamo in bomo zakon soglasno podprli. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Amandmaji niso vloženi. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, 15 minut po prekinjeni 4. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva v okviru skrajšanega postopka. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja Andreji Zabret. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, kolegice in kolegi. Danes je pred nami predlog zakona, s katerim bomo izenačili vse delavce v državi. Ključni cilj novele, ki smo jo pripravili v LMŠ in vložili skupaj z demokratično opozicijo, je odpraviti trenutni neenak položaj na področju pomoči določenim skupinam delavcev, ki dela ne morejo opravljati zaradi odrejene karantene. Zaradi vladne napake namreč samozaposleni, družbeniki in kmetje od 1. julija dalje za čas, ko so napoteni v karanteno, je v karanteno napoten njihov otrok ali dela ne more opravljati zaradi višje sile, niso upravičeni do delnega povračila za izpad prihodka. Zaradi tega so postavljeni v neenakopraven položaj v primerjavi z zaposlenimi, ki delo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in v teh primerih prejemajo nadomestilo plače. Še več, trenutna ureditev je nevarna tudi z epidemiološkega vidika. Mnogi izmed njih dela na domu ne morejo opravljati, kar pomeni, da se v primeru odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile soočijo s popolnim izpadom prihodka. Zaradi tega so seveda primorani delati še naprej, saj si takšnega minusa enostavno ne morejo privoščiti. Delo torej opravljajo, kršijo odrejeno karanteno in lahko potencialno širijo tudi okužbe. V LMŠ smo že v začetku oktobra pozvali vlado, naj nemudoma uredi trenutno situacijo. Zaradi neukrepanja pristojnosti smo pripravili novelo ZNUPZ, ki rešuje stiske omenjenih skupin na način, kot je bilo to urejeno že do 1. julija. 19.25 (nadaljevanje) da svojih rešitev ni pripravila do dne, ko je bil obravnavan naš zakon na seji odbora. Razlog nasprotovanja zakonu pa je Vlada utemeljila, da bodo situacijo reševali v svojem zakonu novem PKP. Naj omenim, da je bil PKP vložen v zakonodajni postopek komaj dva dni nazaj in ureja identičen ukrep kot je predlagan z našim predlogom. Težko si predstavljam drugače kot da je Vlada v tem primeru videla priložnost za politične igrice oziroma tekmovanju z opozicijo. To je nedopustno, saj se pogovarjamo o ljudeh, njih ne zanima kdo vloži zakon, zanima jih le rešitev. In naša rešitev je dobra, predvsem pa je bistvo, da je danes na mizi in da ga lahko tudi sprejmemo. S predlogom zakona, ki je pred nami bodo do delnega izgubljenega dohodka upravičeni samozaposleni družbeniki in kmetje za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnostjo opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. Poleg tega bodo do dohodka upravičeni tudi v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi zaprtja mej ali zaustavitve javnega prevoza. Višina dohodka bo znašala 250 evrov za vsako odrejeno karanteno oziroma ne več kot 750 evrov v enem mesecu. Ključno je tudi da bo krivica popravljena tudi za nazaj. Upravičenci, ki so bili od 1. julija dalje napoteni v karanteno ali je bil v karanteno napoten njihov otrok in dela zato niso mogli opravljati bodo dobili delno povrnjen izgubljeni dohodek za to obdobje. v LMŠ smo skupaj z ostalimi sopredlagatelji želeli urediti to pravico tudi v prvi polovici prihodnjega leta, vendar pa se je po opravljeni razpravi na pristojnem parlamentarnem odboru izkazalo, da je koalicijska podpora našemu zakonu pogojena s spremembo veljavnosti ukrepa. Zato smo predlagatelji stopili korak nazaj in podprli veljavnost ukrepa do konca letošnjega leta. S tem smo dosegli, da bo naš zakon ugledal luč sveta v kratkem. Vendar pa je za LMŠ še vedno ključno, da se ukrep zagotovi tudi v naslednjem letu v luči tega danes predlagamo veljavnost ukrepa do 30. junija 2022, pri tem želimo z dopolnilom podaljšati tudi veljavnost primerljivega ukrepa za zaposlene. Predlog zakona je na parlamentarnem odboru prejeli soglasno podporo, za kar se vsem poslankam in poslancem tudi iskreno zahvaljujem. Želim si, da tudi danes presežemo politično delitev in skupaj storimo nekaj dobrega za ljudi. Hvala. Hvala tudi vam. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Anji Bah Žibert. Izvolite. ANJA Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Ja, tudi ta zakon smo obravnavali minulo soboto. Moram v poročilu povedati, da je bil mnogo daljši kot so napovedali tudi predlagatelji, zato potem tudi je vsa časovnica kasneje drugačna. Dejstvo je, da je Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Brakom Golubovićem v bistvu predlog nadgradnje dopolnitve zakona. V poslovniškem roku so bili vloženi tudi nekateri amandmaji tudi iz tega vidika, da nekako pridemo skupaj na nek način in da se zakon tudi podpre. V imenu predlagatelja je zakon predstavila naša poslanska kolegica Andreja Zabret, poudarila je, da je glavni cilj predloga zakona zagotoviti enako obravnavo zaposlenih oseb s pogodbami o zaposlitvi in samozaposlenih oseb in prispevati k preprečevanju širjenja novega koronavirusa. Samozaposleni, družabniki in kmetje niso upravičeni do povračila izgubljenih dohodkov zaradi odrejanje karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile. Mnenje Ministrstva za zdravje je bilo nekoliko drugačno, res je bilo negativno, ampak ne zaradi same vsebine v tem smislu, ampak zato, ker je bilo jasno povedano, da zadevo celotno in celovito ureja zakon, ki bo v kratkem prišel na naše klopi in tam bi bile podane

odpravljenega, tako da, mislim, da ni ovir za naprej. Mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo, invalide je prav tako obravnaval ta zakon in so ga tudi podprli. V razpravi je pravzaprav potekala na nek način, v isti smeri, kar se tiče vseh poslancev, da je potrebno tem ljudem resnično pomagati, da so potrebne rešitve, ampak, bili smo morda nekaj časa na različnih bregovih nekateri, da bi podprli predlog zakona, ki je danes pred nami. Drugi smo nekako bolj bili skeptični, ker se tudi rešitve in še kakšne druge, rešujejo v okviru PKP-ja. Ampak, kot rečeno, prišli smo skupaj z nekimi amandmaji, amandmaje tudi sprejeli in tako je danes zakon pred nami.

Hvala za besedo. Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci! Skupina poslank in poslancev je v zakonodajni postopek vložila Predlog dopolnitve Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, to je ZNUPZ-A. Predlog se nanaša na pravico do delne povrnitve izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike, ustanovitelje zavodov in kmete, zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi karantene ali višje sile, zaradi obveznosti varstva otroka. Opravičeno obdobje je obdobje od 1. julija 2021 do 30. junija 2022. Ukrep je bil uvrščen v predpis, ki za obdobje do konca leta 2021 ureja podobno upravičenje za delavce, zaposlene na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcih v Sloveniji. Po preučitvi predloga ZNUPS-A je Vlada dne 18. 11. dala mnenje, da predloga predpisa ne podpira. Navedla je, da ukrep ni izvedljiv z vidika državne pomoči in je pomanjkljiv v delu, ki se nanaša na zagotavljanje proračunskih sredstev, ter da je ukrep za to področje gospodarstva že uvrstila v nov interventni predpis, to je v Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanja, okrevanja in odpravo posledic Covid-19, z dne 18. 11. 2021, ki je tudi že objavljen v informacijskem sistemu Državnega zbora. Glede na amandmaje Odbora za zdravstvo, z dne 20. 11. 2021 in potrebo, da je glede vlaganja vlog in datumom izplačil, treba upoštevati proračunske zmogljivosti in uveljavljene rešitve v informacijskem sistemu FURS, ter da je dne 18. 11. 2021 Evropska komisija sprejela šesto dopolnitev začasnega okvira za državne pomoči, z veljavnostjo do 30. junija 2022, je Vlada dne 23. 11. 2021 dala soglasje k naslednjemu predlogu amandmajev: spremenita se 1. in 2. člen predloga ZNUPZ-A, tako da, prvič, se ne upošteva dodatnih razlogov višje sile, to je zaradi ustavitve javnega prometa in zaprtja mej, drugič, upravičeno obdobje je od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021, tretjič, podaljšanje upravičenega obdobja do 30. junija 2022, je možno s predlogi sklepa Vlade, četrtič, način izplačila je določen tako, da se vloga za povračilo za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021 vloži do 15. januarja in izplačilo izvede do 15. februarja 2022, petič, način izplačila za morebitno podaljšano obdobje je določen tako, da se vloga vloži v 15. dneh od prejema dokazila o nastopu dogodka, zaradi katerega ni mogoče opravljati dela in se izplačilo izvede v desetih dneh, v naslednjem mesecu, za vloge, vložene v prejšnjem mesecu in šestič, (nadaljevanje) ker postane nepotreben zaradi novega roka za vložitev vloge do 15. januarja 2022 in izplačilo do 15. februarja 2022. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. JANI Lep dober večer vsem prisotnim, še posebej vam, gospod predsedujoči Državnega zbora, pa seveda predstavnikom vlade. Edino, kar lahko rečem okoli covida-19, je, da je slovenski narod razdelil. To je definitivno dejstvo. Tako smo dnevno na udaru različnih skupin, ki podpirajo vse mogoče oziroma so proti vsemu. Jasno je, da pišemo nehvaležno zgodovino, in srčno upam, da čez 5 let ne bo pomembno, kdo je v kaj verjel, ker bo covid le grenak spomin. Prav tako je jasno, da smo v zelo kaotičnem času, kjer je sosed sosedu, brat bratu sovražnik. Žalosti me, da ne znamo najti skupne besede. Čas je že, da se nehamo deliti in skupaj stopimo proti temu skupnemu sovražniku covidu. Njemu ni mar, kaj si mislimo, komu verjamemo in koga podpiramo, on ima svojo politiko. Edino, kar nam ostane, je le to, da skušamo popraviti posledice, ki jih je povzročil. teh skoraj dveh letih je bilo sprejetih kar 9 protikoronskih zakonov, ki naj bi blažili posledice zaradi covida. Kot je slišati, je na poti že 10. protikoronski zakon. Z vsemi ukrepi protikoronskih zakonov se nikakor ne strinjam, pa mislim, da nisem edini. Mislim, da je tudi vladi že počasi jasno, da je kakšen PKP ukrep bil zgolj bombonček ali nekakšna čokoladica, da bi ljudje mogoče imeli raje to vlado. To smatram kot napako. Zaradi tega pa je bilo izpuščenih kar nekaj skupin. Mogoče se res hvalimo z najnižjo brezposelnostjo, a tudi za tem stoji marsikaj, o čemer si ne upamo niti reči na glas. Tudi o tem bomo počasi morali spregovoriti. Mislim, da je vsem jasno, da so nestrinjanja s PCT pogojem in cela drama okoli cepljenja le vrh ledene gore težav, ki nas bodo čakale v prihodnjih mesecih, mogoče tudi letih. Marsikaj nam grozi in čas je, da začnemo stvari urejati tukaj in zdaj. Slovenski nacionalni stranki že od samega začetka se trudimo delati v dobrobit naroda, čeravno se naša glasovanja prevečkrat zlorabi in napačno interpretira. A ker nam je mar in ker se bomo vedno borili za naš narod, bomo obravnavani zakon podprli, pa četudi so ga predlagale stranke, ki naj bi jim po mnenju marsikoga ne bili naklonjeni. Žalostno je, da se je pozabilo na samozaposlene, kmete, družbenike in delničarje gospodarskih družb. Srčno upam, da je to zaradi lapsusa in da ni bilo namensko narejeno. Res je okoli karanten zmeda, če sem realen. Je kar nekaj ukrepov takšnih, da se ne ve, kdo pije in kdo plača. To je treba priznati. Zakaj je do tega prišlo, je škoda izgubljati besed. Kot je že omenjeno, covid ne izbira po prepričanju, barvi kože, statusu v družbi in spolu, on ima svojo politiko. Čas pa je, da nas neha voditi on in da mi začnemo obvladovati njega ter začnemo delati jasne korake in rešitve, ki nas bodo pripeljale ven iz tega trenutnega kaosa. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Anja Bah Žibert. Izvolite. Predsedujoči, še enkrat hvala. Mislim, da je že prej v imenu predlagateljev kolegica Andreja podrobno predstavila, za kaj pri tem zakonu gre. In po moje ni nobene dodane vrednosti, če karkoli ponavljam. Izpostavila pa bi nekaj drugega. Namreč v Slovenski demokratski stranki, pa tudi mislim, da so se nam takrat pridružili tudi drugi, smo na matičnem odboru ta predlog zakona z določenimi amandmaji tudi podprli.

Če se nam zdi, da lahko pridemo do boljšega predloga, potem pač poskušamo iskati druge rešitve. Sedaj predlog je seveda na mizi. Dejstvo je, da je pred nami tudi PKP-10 in da bo marsikaj rešeno tudi tam notri, zato smo v Slovenski demokratski stranki takrat sprejeli na samem odboru odločitev, da zakon podpremo. To, spoštovane kolegice in kolegi, bomo naredili tudi danes, vendar pod pogojem, če bo sprejeti amandmaji, ki so jih vložili. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Jože Lenart. Izvolite. Hvala, predsednik. Ja, epidemija korona virusa je seveda posegla v vse sfere našega življena. Posledica vladnih večkrat nepremišljenih omejevalnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb so vidne na zdravstvenem, gospodarskem in socialnem področju. Naj vas ponovno spomnim, da je uspešno spopadanje z epidemijo odvisno predvsem od ljudi. Od tega kako ljudje sprejemajo posamezne ukrepe, ki bi morali biti pravočasni, sorazmerni, razumljivi. Ključni ukrepi niso le cepljenje, uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok ali higiena kašlja, ključni ukrepi so povezani tudi z zamejevanjem okužb na delovnih mestih in k temu smo v LMŠ večkrat pozvali Vlado Republike Slovenije. Ukrep 100 odstotnega nadomestila plače, zaradi zemljiške odsotnosti, ki je posledica okužbe s korona virusom ali pa prilagoditev delovno pravne zakonodaje na način, ki bo tako delodajalcem kot delavcem omogoča lažje izvajanje dela na domu sta le dva izmed načinov, ki pomembno pripomoreta k širjenju okužb. Izjemno pomembno pa je tudi spoštovanje ukrepa karantene. S tem se namreč / nerazumljivo/ ne zdrave osebe, ki bi lahko bila okužena. Torej, ta oseba ne sme oditi na delo. Za spoštovanje tega ukrepa pa mora imeti delavec seveda za čas odsotnosti z dela zagotovljeno nadomestilo plače in pa delno povrnitev izpada prihodka, če govorimo na primer o samozaposlenih in tukaj ste, spoštovana Vlada, pogrnili na celi črti v tem primeru. Z Zakonom o nujnih ukrepih zdravstva ste sicer poskrbeli za zaposlene s pogodbo o zaposlitvi, izpustili pa ste samozaposlene, družbenike in pa kmete. Prvič je to diskriminatorno, drugič pa nevarno z epidemiološkega vidika. Številno so namreč, zaradi te situacije še naprej prisiljeni delati in lahko potencialno seveda širijo okužbe, zato smo v LMŠ skupaj z ostalo demokratično opozicijo vložili predlog dopolnitev zakona, ki je danes pred nami in rešuje to nastalo situacijo. O tej neustrezni ureditvi se pravzaprav pogovarjamo že od samega začetka preteklega meseca. V LMŠ smo vas pozvali k ureditvi tega problema pa tega niste storili do trenutka, ko je prišel čas za obravnavo vašega zakona, ko ste javnosti predstavili nov mega PKP, v katerega pa ste poleg nekaj predvolilnih bombončkov spet uspeli potakniti nekatere sporne ukrepe in PKP bi moral biti po vašem razlog, da se naš predlog ne sprejme. Ker boste vi ta ukrep uredili v svojem zakonu je potrebno predlog opozicije seveda zavrniti. V LMŠ nam je vseeno kdo je podpisan pod zakonom to je vseeno več kot 100 tisoč ljudem, ki so ostali brez nujno potrebne pomoči. Pomembno je le, da se zakon sprejme čim prej in ta zakon je danes pred nami. Z ureditvijo ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene družbenike in kmete bomo popravili krivično ureditev, ki trenutno velja in zagotovili povrnitev škode tudi za nazaj. Hitri sprejem zakona je nujen tudi, zaradi nenadzorovanega širjenja okužb s spoštovanjem karantene namreč pomembno prispevamo k zajezitvi širjenja virusa. Ti ukrepi bi sicer morali veljati že od julija sedaj smo že na vrhuncu epidemije, soočamo se seveda z rekordnim številom potrjenih okužb,

To smo storili, da je zakon dobil zadostno podporo, da danes sploh lahko odločamo o njem in da bo začel veljati čim prej, kar je seveda najpomembneje. Želimo si, da bo zakon tudi danes dobil glasove vseh poslank in poslancev. Je pa za nas ključno, da bodo tako zaposleni kot tudi samozaposleni družbeniki in kmetje pomoč države v primeru odrejene karantene dobili tudi v naslednjem letu. To želimo urediti pa za vloženim dopolnilom. V LMŠ bomo seveda tak predlog podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavila mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Socialni demokrati bomo predlagano dopolnitev zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki zagotavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek za samozaposlene za čas trajanja karantene na domu in nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, zaradi varstva otrok vsekakor podprli. Predlagana rešitev nadomestila za izgubljen dohodek za samozaposlene je oblikovana po vzoru ureditve istega vprašanja v petem protikoronskem paketu interventnih ukrepov. Takrat so bili delavci, ki so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi in samozaposleni, ki jim je bila odrejena karantena obravnavano na podoben način. Vsi so namreč bili upravičeni do delnega nadomestila za izgubljeni del plače oziroma dohodka. Oba ukrepa iz petega paketa protikoronske zakonodaje sta veljala do 1. julija 2021. Državni zbor je na to julija 2021 sprejel zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki pa je ponovno uredil nadomestilo plače zaradi odrejene karantene zgolj delavcem, ki so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Med tem ko so bili samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki jim je bila prav tako odrejena karantena izključeni iz tega interventnega ukrepa. Ta ukrep bi jim zagotovil socialno varnost v času, ko jim je zaradi odrejene karantene omejena svoboda gibanja na dom in s tem tudi omejena zmožnost opravljanja dela, ki jim zagotavlja dohodek za preživetje. Samozaposleni in prekarni delavci so že pred epidemijo živeli v slabšem ekonomsko socialnem položaju kot večina zaposlenih. Zaradi netipičnih oblik zaposlitve morajo delo opravljati v pogojih visoke ekonomske negotovosti in nizke socialne varnosti. Ukrepi za omejevanje širjenja virusa in blaženje ekonomskih in socialnih posledic epidemije pa so marsikateremu samozaposlenemu le še dodatno poslabšali njihov položaj. Država je namreč sprejela vrsto pravno zapletenih in nerazumljivih interventnih ukrepov glede upravičenosti do pomoči za samozaposlene. Nekateri ukrepi pa so bili celo sprejeti brez dodatnih pojasnil in konkretnih razlag, ki so se kasneje tudi pogostokrat spreminjali. Veliko število samozaposlenih, ki so zaprosili za pomoč države zaradi manjšega obsega poslovanja in začasnega zaprtja svoje dejavnosti zaradi epidemije so ob oddaji letnih davčnih obračunov celo ugotovili, da bodo morali prejeto pomoč celo vračati, ker je še dodatno poglobilo njihovo ekonomsko in socialno stisko. Razlikovanje med delavci, ki so zaposleni na podlagi pogodbe in samozaposlenimi glede upravičenosti do delnega nadomestila dohodka zaradi karantene ali varstva otroka je nepravično. Izključevanje samozaposlenih iz tega konkretnega interventnega ukrepa pa tudi ni smotrno z vidika zdravstvene krize, ki še vedno traja. S tem se namreč samozaposlene sili, da delajo tudi v času odrejanja karantene, saj si le tako lahko zagotovijo sredstva za preživetje. Dolžnost države pa je, da oblikuje takšne interventne ukrepe, ki bodo za vse samozaposlene spodbujali in jih tudi motivirali k odgovornemu ravnanju, da ob rizičnem stiku ostanejo doma

Hvala lepa, dober večer. V času javno-zdravstvene, v času gospodarske in socialne krize je iz vladnih paketov protikoronskih pomoči žal izpadla marsikatera družbena skupina. Upokojenci, študentje, najemniki tržnih stanovanj, zaposleni in drugi. V najbolj negotovem socialnem položaju pa so se prav gotovo znašli samozaposleni. Ti že v normalnih družbenih in gospodarskih pogojih trpijo tegobe resničnosti prekarnega sveta. Projektno delo, neredna plačila za opravljeno delo, izpad plačil, negotovost v kontinuiteti dela, odsotnost osnovnih pravic iz delovno-pravne zakonodaje, kot so bolniška odsotnost, dopust, regres in tako naprej. Koronakriza je njihove tegobe samo poglobila, stiske pa razširila. Plastičen prikaz zgolj enega od izzivov je dejstvo, da je nadomestilo za odrejeno karanteno trenutno omogočeno samo zaposlenim osebam, samozaposlenim pa nič več. Vlada je samozaposlenim po pritisku javnosti in opozicije v petem protikoronskem paketu namenila nadomestilo, kadar jim je odrejena karantena ali dela zaradi drugih z epidemijo povezanih razlogov ne morejo odpravljati. ki urejajo ta nadomestila, danes veljajo samo za zaposlene, za samozaposlene pa ne več. Zato smo v opoziciji vložili spremembe zakona, ki to nepravičnost odpravljajo in zagotavljajo nadomestila vsem delavcem, ki zaradi epidemije oziroma zaradi varovanja zdravja nas vseh dela ne morejo opravljati. Ker gre pri karanteni oziroma karanteni na domu za omejitev svobodnega gibanja zdrave osebe, delavec v tem času ne more prejemati nadomestila plače zaradi odsotnosti, ki je posledica bolezni ali poškodb. Tako bi delavci brez ustreznih interventnih ukrepov lahko ostali brez vsega, kar bi po eni strani pomenilo, da bi ostali brez pravice do varstva v primeru epidemije, po drugi pa bi to ljudi prisililo, da kršijo odrejene karantene. Nobenega razloga ni, da danes ne bi podprli opozicijskih amandmajev in zakona, ki tako za samozaposlene kot za zaposlene ureja nadomestilo v primeru, da mora delavec zaradi epidemije ostati doma, dela od doma pa ne more opravljati. Z amandmaji se predlaga tudi, da ukrep za obe skupini velja do 30. junija, torej do poletja. Podobno rešitev, res, za samozaposlene predvideva tudi napovedan vladni deseti protikoronski paket, ki pa bo potreboval nekaj časa, da zaključi svojo državnozborsko obravnavo. Če nam je torej res vsem mar, da se delavcem zagotovi varnost in ustrezno nadomestilo in bi radi v teh kritičnih trenutkih prispevali k omejevanju epidemije, potem danes

Hvala za besedo. Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva predlaga ureditev delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka po vzoru ureditve v novem PKP. Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako odrejeno karanteno oziroma za čas, ko upravičenec ne more opravljati dela zaradi višje sile, zaradi obveznosti varstva otroka, zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine, nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 evrov za 10 dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem mesecu. Ukrep bo veljal tudi za nazaj, od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Z amandmaji pa dodajamo možnost podaljšanja do 30. junija 2022 s sklepom Vlade. Predlagani zakon bomo v poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati podprli. Hvala.